Hvala, podpredsednica. Zdaj, najprej moram protestirati. Predsednice Državnega zbora sploh ni v dvorani. Na začetku tega mandata nas je želela postrojiti poslance, kako moramo sedeti v dvorani, kako se moramo udeleževati sej Državnega zbora. Zdaj pa od takrat, ko je prebrala tisti, tisto svoje stališče, je dvorano zapustila. Predstavljam si, da si bo izvolila priti v dvorano še potem, na koncu, govoriti tisto uro in to je to. In to je odnos Urške Klakočar Zupančič do tega parlamenta, do poslank in poslancev in nenazadnje tudi do svojih poslanskih kolegov iz Gibanja svobode. Predstavljajte si, kolegice in kolegi, da bi ne glede na vlado ne glede na koalicijo ali opozicijo, interpelirani minister potem, ko svoje pove, odšel ven iz dvorane. Klemen Boštjančič bo jutri tukaj sedel. Že marsikateri minister je tukaj sedel, ki je bil interpeliran cel dan. Jaz razumem, da gre nekdo na malico, pride nazaj, spremlja razpravo, se odziva. Ampak Urška Klakočar Zupančič ne, niti toliko ni, da bi bila tukaj v dvorani, sicer je sedaj privihrala nazaj, tako kot takrat, ko je prišla nekaj povedati kolegu Černaču. Zdaj bo delala šov, bo šla spet ven. Skratka nekdo, ki je ali interpeliran ali je podan predlog za njegovo razrešitev bi moral biti v dvorani, ker

Tudi mi bi bili za to, če je predsednica bolna, mi ne bi imeli nobenega problema, da se točko prestavi, da je lahko takrat tukaj, ko je predsednica zdrava. Zdaj, **43. nikakršnih simpatij med nama s predsednico parlamenta, je to znano že od samega začetka tega mandata. Gospa me prezira, me ne mara, to je že večkrat tudi na samem začetku v svoji razpravi, ko nas je tukaj nadzirala, kaj vse je počela policija, jasno pokazala, ampak jaz s tem nimam problema, to je njen problem. Me pa moti, ko, ko nimate več argumentov, greste pa na to, ženske, ženske v politiki, ženske na vodilnih položajih, da nas motijo. Poglejte, kolegice in kolegi, to je Tulsi Gabbert, zame močna pokončna ženska s hrbtenico, ženska v politiki, ki bo 20. januarja prevzela vodenje obveščevalne skupnosti v Združenih državah Amerike. To je Kaja Kalas, liberalka, ni mojega političnega nadzora, bivša premierka, sedaj visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve, zame močna, sposobna, pokončna ženska. To je Mette Frederiksen, socialistka, danska premierka, za mene močna, sposobna, ugledna ženska. To je Giorgia Meloni, italijanska premierka, glavna vest bo sedaj med Evropo in Združenimi državami Amerike, zagotovo sposobna ženska, kajti tisti, ki spremljate politiko v Italiji se še ni zgodilo, da bi ena vlada vladala dve leti in da bi bile ankete javnega mnenja praktično odražale rezultat zadnjih volitev. To je Melania Trump, Slovenka, z 20 januarjem prva dama Združenih držav Amerike. Pokončna, sposobna ženska. To je Roberta Macola, predsednica Evropskega parlamenta. Močna, sposobna ženska, ki jo podpiram. To je Sanna Marin, socialistka, bivša finska premierka. S 34. leti je odlično vodila državo Finsko in jo tudi spravila v zvezo Nato. Mlada, sposobna, ugledna. Angela Merkel, 16 let je vodila Nemčijo. Zdaj, kar je počela zadnja leta, se z njo ne strinjam, ampak močna in pa sposobna voditeljica. Maja Sando, predsednica Moldavije. Hvala bogu, da je na čelu Moldavije, da jo želi pripeljati proti Evropski uniji, in da je tam na tem mestu. In pa še iz slovenske politike: zame dve močni ženski s hrbtenico, ugledni, sposobni, Jelka Godec in Meira Hot. Kolegice in kolegi, žal slike Urške Klakočar Zupančič ne morem pokazati, ker nekdo, ki sam govori, da je močan, ni močan, ampak je šibek. Nobena od teh žensk, ki sem jo pokazal, ni nikoli govorila, močna sem, zato me prezirate, ker sem ženska. Ne drži. Mi ženske spoštujemo, jih podpiramo, tisto, česar pa vi ne ločite, pa je, da če se jaz politično z njo ne strinjam, še ne pomeni, da je ne maram zato, ker je ženska, in da sem proti njej zato, ker je ženska. Vi pa samo zato, ker je ženska, zato ker je ženska, in to je takrat, ko zmanjka argumentov. Sodnica, bivša, pravnica, da ona bo pa že vedela, kaj je pravo, kako se v pravu streže, kaj so zakoni, kaj je ustava. In ker je Urška Klakočar Zupančič rekla, da nimamo nobenih argumentov, glejte, jaz mislim, da imam tukaj najboljše orožje, kar ga je možno imeti proti Urški Klakočar Zupančič v rokah, to pa je sodba sodišča v Kranju, kjer sem proti Urški Klakočar Zupančič na sodišču zmagal in to kar piše tukaj, zdaj bom malo prebral, boste videli, kako argumentirano trdimo, da Urška Klakočar Zupančič ne ve kaj dosti o pravu, da si pravo razlaga po svojih dnevnopolitičnih potrebah in pa da tepta svobodo govora. Za kaj gre? Urška Klakočar Zupančič je imela intervju in v tistem intervjuju je ona rekla, "jaz nisem en predal, jaz sem več predalov". In potem sem jaz na Twitterju napisal, sem tisto izjavo delil in sem napisal, "od kdaj se shizofreniji reče predal". In kaj je naredila Urška Klakočar Zupančič, prijavila me je policiji.

napisala, da bo zahtevala ne vem kaj, da bo zahtevala, nadzor in tako naprej in policija se je potem premislila in mi poslala položnico za 250 evrov. Pazite, za kršenje javnega reda in miru! Jaz sem se z mojim odvetnikom posvetoval, kaj narediti, in mi je rekel: "Žan, s tem je treba iti na sodišče." - in sem se odločil in sem šel na sodišče. In tam sem na sodišču zmagal, ker je sodnica dala absolutno prednost svobodi govora. Je pa napisala noter nekatere stvari, ki so resnično zanimive in ki kažejo, kako pomanjkljivo je pravno znanje Urške Klakočar Zupančič. In vse tisto, kar je noter napisala, me ne čudi, kolegice in kolegi, da potem tako vodi Državni zbor. Jaz bi si želel, nekateri, velikokrat se uporablja beseda diktatura, veste kaj bi si želel, da bi bila v tem parlamentu diktatura poslovnika, da bi bila v tem parlamentu diktatura poslovnika, pa je ni. 30 let je bilo vse v redu z levimi in enkrat samo z desnim predsednikom parlamenta. In treba je vedeti zakaj se je razreševalo prej predsednike parlamentov. Milana Brgleza smo predlagali razrešitev zaradi njegovih izjav; Igorja Zorčiča zaradi tega, ker je odšel iz koalicije. Mi smo predlagali razrešitev predsednikov zaradi kršenja Poslovnika Državnega zbora, zakonov in ustave, tako kot to predlagamo v primeru Urške Klakočar Zupančič. Sodnica, ne bom jo imenoval, ker bo, potem s strani vas nad njo pogrom. Ampak kaj je napisala: "Po tako opravljenem dokaznem postopku je sodišče ocenilo, da je dejansko stanje dovolj razjasnjeno in nadaljnje izvajanje dokazov ni potrebno." - se pravi, sploh ni bilo potem, da bi bila priča, ne in tako naprej. Oškodovanki se je zdela navedena objava storilca izjemno žaljiva in ji je povzročila hudo stisko, ker je objavo povezala z nekaterimi težkimi dogodki v njenem življenju. Zaradi napisanih besed, ki naj bi pomenile, da ima oškodovanka shizofrenijo, ki je huda duševna bolezen in zelo stigmatizirana, je bila oškodovanka prizadeta oziroma pretresena. V službi je morala prestaviti nekatere obveznosti, sestanke - to je tisto, ko noter napišeš, kako si zaradi ene objave trpel pa upaš, da bo sodišče ti verjelo? Zdaj pa poglejte kaj je sodnica napisala? "Demokracija se ne more obdržati brez svobode govora na političnem področju. Čeprav so v skladu z drugim odstavkom 10. člena evropske konvencije o človekovih pravicah dopustne določene omejitve te pravice, je treba te razlagati ozko. Nujnost kakršnekoli omejitve pa mora biti prepričljivo utemeljena. V času obravnavanega prekrška je bila oškodovanka, se pravi Urška Klakočar Zupančič, že javna osebnost, izpostavljena politična funkcionarka, zaradi česar vsa vprašanja, povezana z njenim delovanjem, nedvomno zadevajo interes javnosti. Ker oškodovanka zaseda pomembno mesto v družbi po protokolu se šteje za drugega najpomembnejšega človeka v državi, takoj za predsednikom države je nedvomno podan javni interes, da se komentira in govori o njenem delu, nastopanju pred javnostjo ter načinu predstavljanja oziroma zastopanja države. Kot javna osebnost mora za to v skladu s sodno prakso oškodovanka izkazovati višjo stopnjo strpnosti ter za to prenašati tudi oznake, pri katerih gre za izrazito negativne vrednostne sodbe." Potem sodnica razlaga naprej in pride do tukaj: "Iz komentarjev, ki so jih objavili sledilci storilca, namreč izhaja, da sledilci objave storilca niso razumeli kot napad na oškodovankino osebnost, niso je povezali z njenim zdravstvenim stanjem, saj se zavedajo, da storilec ni zdravnik in zaradi tega ne more postaviti pravilne diagnoze." V konkretnem primeru torej ni šlo za komentar na konkretno delo oškodovanke, niti za komentar v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem, temveč zgolj za kritiko načina nastopanja oškodovanke v javnosti. Tako so na pisano objavo storilca razumeli tudi bralci tvita oziroma javnost, kar pa je v nasprotju s tistim, kar je oškodovanka napisala v dopolnitvi prijave prekrškovnemu organu. In sicer, da so si takšno mnenje na podlagi prebranega tvita **45. TRAK: (TB) - 12.40** (nadaljevanje) storilca oškodovanki lahko ustvarili tako njena družina kot njeni bližnji kot tudi ljudje, ki je osebnostno sploh ne poznajo, zaradi česar je bila deležna tudi čudnih pogledov in pikrih komentarjev. Zdaj pa poglejte, kaj sodnica napiše naprej, "Sodišče pri tem ne verjame, da bi si takšno mnenje ustvarili njena družina in njeni bližnji…" Se pravi, sodnica direktno napiše, da je nakladala tam v tistem, "…saj so ravno te osebe po mnenju sodišča zelo dobro poznajo in sodišče tudi ne dvomi, da bi prav te osebe vedele, če bi oškodovanka dejansko trpela za kakšno hudo duševno motnjo." Zdaj pa poglejte, to tukaj pa sodnica Urško Klakočar Zupančič povsem razgali. "Nadalje sodišče ugotavlja, da oškodovanka v svoji prijavi tudi ni konkretizirala, kakšni so bili ti komentarji oziroma čudni pogledi ljudi, niti ni pojasnila, zakaj meni, da so bili ti komentarji in čudni pogledi prav posledica sporne objave storilca in ne more biti le odziv na njeno splošno prepoznavnost kot predsednice Državnega zbora oziroma odziv na njeno dotedanje pojavljanje v javnosti." Se pravi, še sodnica je s sodbo priznala, da ve, kako se Urška Klakočar Zupančič v javnosti obnaša. Še sodnica pritrdi, da se gospa čudno obnaša in da ni morda to razlog, da so jo spraševali, in to je tisto, kar mi tudi predsednici očitamo, kar je v svojem stališču tudi povedala Jelka Godec. Pod črto, po mnenju sodišča je šlo v obravnavanem primeru za izražanje mnenja oziroma hipen spontan odziv storilca na prebrano izjavo oškodovanke. Pri svojem zapisu je storilec sicer res uporabil besedo, ki označuje hudo, dolgotrajno bolezen, shizofrenijo, vendar pa gre pri tem, po mnenju sodišča, le za provokacijo, prispodobo, za slikovit, neposreden izraz, s katerim je storilec poskusil opisati svoje mnenje oziroma nestrinjanje s pogledi. In načinom delovanja oškodovanke. Prispodobe sicer vselej dopuščajo odprto večnamensko razumevanje, vendar je opredeljevanje pomena sporne izjave s stališča prestrogih meril nezdružljivo s svobodo govora. Vendar pa pravica do svobode izražanja zajema tudi izjave, ki žalijo, šokirajo, vznemirjajo in provocirajo, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je meja sprejemljive kritike pri osebah, ki opravljajo javne funkcije, precej višja. In sodnica zaključi, glede na vse navedeno, zaradi vsebine storilčeve izjave, načina izražanja storilca, zaradi oblike, v kateri je bila izjava objavljena ter družbenega položaja tako oškodovanke kot tudi storilca, sodišče v tem konfliktu med svobodo izražanja storilca in osebnostno pravico oškodovanke daje prednost svobodi izražanja. Gospe in gospodje, kakšna je potem pravnica, kakšna je to predsednica Državnega zbora, ki želi meni odrekati pravico do svobode govora, ki se je takrat smejala tukaj in s svojim poslanskim kolegom govorila, poglejte kako sem ga utišala, poglejte kako sem ga utišala, 250 evrov kazni je dobil. Nič nisem plačal, ker mi ni bilo treba, ker je sodišče zaščitilo svobodo govora in tudi zato bom jaz glasoval proti takšni predsednici Državnega zbora, glasoval bom proti njej, glasoval bom za njeno razrešitev, zato, ker tepta pravico do svobode govora, ker jemlje besedo, ker daje opomine, ker ne pusti razprave, predvsem pa, ker krši Poslovnik in Ustavo. Prej je dejala, ne moreta obstajati dve preiskovalni komisiji na isto temo. Gospe in gospodje, mi lahko poveste, kaj sploh dela Tomaž Lah? Kaj tista preiskovalna komisija sploh dela? Saj ne bi dve obstajali, saj ene sploh ni, saj je ni. V sedmih mesecih, ko ima 350 evrov dodatka k plači, je sklical dve seji njegova glavna naloga za 350 evrov na mesec je, da ne dela nič, pa smo dali tretjinsko zahtevo, pa bi moral že zdavnaj iti, tako, da ta parlamentarna preiskovalna komisija bi morala obstajati, bi morala obstajati, ker prva ne dela nič. Da pa samo še zaključim, ne. Svoboda, to je res najbolj, najbolj zlorabljena beseda z vaše strani v zadnjih dveh letih in pol, ampak kot je dejal kolega Cigler Kralj, tudi to bo minilo.

da predsednica Državnega zbora zaradi političnega razmerja, kakršen bo po volitvah, ne bo več. In takrat upam ne glede na koalicijo, ki bo, da bo tam gor sedel nekdo, ki je sedel pred njo tam, ne. Tudi Igor Zorčič je bil pravnik z državnim pravosodnim izpitom pa ni počel takšnih stvari, ampak se je držal poslovnika. Marec 2026 najkasneje. Kaj pa je to leto in tri mesece? Takole bo minilo. In pa glejte, predsednica rada poje partizanske pesmi. Za mene ena izmed lepših partizanskih pesmi na koncu prve kitice pravi: ko bo svoboda zasijala in se bo vrnil partizan. Kolegice in kolegi, če bi se naši partizani leta 1945 vrnili v takšno svobodo kot jo imamo mi danes? Bi kaj kmalu spet tisto drugo partizansko pesem zapeli: naglo puške smo zgrabili in gozdove z doma šli, ko sovražnik naš je hotel, da bi sužnji bili mi. Spoštovani kolega, saj je vse lepo in prav, ampak da prebirate neke razsodbe iz sodišč, ki se ne tičejo tukaj zadev v Državnem zboru, kaj sta vidva imela tam izven, pač ne more biti predmet današnje interpelacije. In pač to je poskus diskreditacije predsednice, nič drugega jaz ne morem iz tega razbrati. Tako, da glejte, vzdržite se podobnih intervencij ostali, ker zdaj tole se je odigralo. To se pač ne dela, spoštovani, ne dela. Zdaj, če ste že tako zavezan Poslovniku, dajte mi tudi ene, pa boste zavezani še tudi etičnemu kodeksu v Državnem zboru pa imejte neko, neko dostojno prezentacijo. Izvolite. Želite kaj, (PS SDS):** Glejte, gospa podpredsednica, jaz bi prosil, da se takšnih intervencij vzdržite. Jaz sem jasno povedal zakaj sem bral sodbo. Urška Klakočar Zupančič in tudi nekateri poslanci so rekli: nimate nikakršnih argumentov. Jaz sem rekel, da bom za to, da ona odide, ker krši svobodo govora. In sodba, ki sem jo bral, so moji argumenti, glede na to, da tako spoštujete in upoštevate sodstvo, a ne, to so moji argumenti, da dejansko želi kršiti meni svobodo govora. Jaz sem z argumenti sodišča to podkrepil. In pa še samo ena zadeva, ne, to sem javno že povedal, gospa Sukič, jaz nisem nobenega etičnega kodeksa poslancev podpisal, sem pa podpisal etični kodeks slovenskih lovcev in tega spoštujem in upoštevam. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Veste kaj, spoštovani kolega, če bi meni rekel, da sem shizofrena, tudi ne bi tega razumela kot vašo svobodo govora, ampak kot kaj drugega. Gremo naprej.

Ko ti posežeš v dostojanstvo in pravice drugega, se konča svoboda govora in nastopi sovražni govor. In če nekomu rečeš, da je shizofren, to ne more biti svoboda govora. Meni je zelo žal, da je sodnica tako presodila. Izvolite, Jelka Godec. Postopkovno. Predsedujoča, jaz vas lepo prosim, da se vzdržite teh komentarjev, ker bo nastal nered v dvorani, nemir zaradi vaših izvajanj. Zdaj ste v bistvu komentirali kot sodnica, kot predsednica Državnega zbora, ki govori, da je sodnica in lahko komentira sodbe sodišč. Kolega Žan Mahnič je s tem, kar je izvajal zdaj, tudi bral sodbo sodišča, pokazal, kakšna je predsednica Državnega zbora tudi izven Državnega zbora. In ker ste se opredelili do, govorili o etičnem kodeksu, potem si ga preberite, ker piše tudi, da poslanci tudi predstavljajo sebe in državo in Državni zbor izven Državnega zbora. In to je prikaz, kako Žan Mahnič kot poslanec vidi predsednico Državnega zbora tudi izven in želi to tudi osvetliti. moj postopkovni predlog je, da se vi, ker niste prijavljena k razpravi, vzdržite komentarjev na takšne zadeve in da pač opozarjate pa, da se držijo točk dnevnega reda, kar pa mislim, da so se do sedaj vsi. Hvala. Bom sprejela vaš predlog na znanje in se bom držala tega, kar ste predlagala. Teodor Uranič, izvolite. **TEODOR URANIČ (PS Svoboda):** Ja, hvala za besedo. Se moram zdaj tudi odzvati na to izvajanje, na to razpravo kolega Mahniča. In ja, res, jaz bi pa rekel, glede na to, da Urške ni tukaj noter, kar je tudi upravičeno, ampak še hvala bogu, da je ni tukaj noter, da ji ni treba poslušati vseh teh nebuloz, vse te diskreditacije, nesramnosti in vsega, kar prihaja iz teh opozicijskih vrst. In pa jasno moram se na to, glede na to, da je pokazal nekih 20 slik močnih žensk iz Evrope in iz ne vem kje vse, fokus, ker nimam časa sprintati vseh slik, bi pokazal tudi eno, eno močno žensko in sposobno, da bodo tudi vsi videli, mi smo v Sloveniji in to je močna in sposobna ženska, tako da si jo zdaj pogledate, ker jo imate tukaj na sliki v redu in jo gledate in jo boste še dolgo gledali. Tako, da to je ena od teh sposobnih in močnih, ki ste jih danes dali nezaupnico, ki vam pač ne bo uspela.

tako da, to so sposobne in močne ženske. Sicer ni bilo časa, da bi natisnil vse slike naših poslank, ki so vse močne in sposobne, toliko, da boste vedeli. Ja, pa veliko jih imamo. Tako da, to je ena od teh pomembnih stvari, ki jih morate razumeti. Zdaj pa kar se tiče zlorabe DZ, ko tako radi govorite. 24. aprila 2023 ste vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z naslovom Nesorazmerno poseganje policije v pravice do mirnega zbiranja in izražanja mnenja. Ta seja je potekala, 8. vi ste sklicali nujno sejo, predlagatelj je bil poslanec Kosi, prvopodpisana Jelka Godec, in vi ste obstruirali lastno nujno sejo, ko ste sklicali, ste obstruirali. Dajte mi povedati, kako lahko vi na temo sploh karkoli še poveste, če skliče skličete sejo nujno in potem lastno sejo obstruirate. Meni to ni jasno in to je jasno, da je to samo nič drugega kot zloraba Državnega zbora, to pa je, in zato ker ste strahopeten in ne pridete na lastno sejo, ki ste jo sklicali, ker niste imeli verjetno kaj povedati. In zdaj bom še citiral Willian Shakespeare, ga moram citirati, ki je rekel, ne bom ne angleško bral ne francosko, tako kot kolega tamle, pa latinsko iz Nove Slovenije, bom kar v slovenščini povedal: hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo vsak dan. In to je ta strah, ki se je vam ulezel zdaj fajn v kosti v tem našem mandatu in to je res težko, ko moramo to, in v tem času Svoboda, ko je Svoboda ta mandat tudi prevzela in koalicija, smo dobili tudi prvo predsednico Državnega zbora, magistrico Urško Klakočar Zupančič, ja, in to je oseba, ki je samozavestna, in se ne pusti ustrahovati, res se ne pusti, je poštena, sočutna do ljudi, to smo videli, do otrok, do živali, težko bi našteval osebo s tako empatijo in jasno, da vam taka oseba gre na živce. In to je tudi eden od razlogov, da v zgodovini ta opozicija, ki je zdaj, še nikoli ni bila tako destruktivna, kot je zdaj. V bistvu bi na račun vse sveto, kar obstaja v tej državi, še bi uničili. Delate na destabilizaciji Državnega zbora to tudi danes počnete, s takimi nezaupnicami, z ne vem koliko interpelacij, ki so zdaj že še dve napovedane. Pa koliko jih je že bilo! In vse to delate za neko oblast, na katero bi radi stopili, nekako vlado, ne vem, strmoglavili, ampak morate vedeti, tega ste že ugotovili, da ni na vidiku in jasno to med vami ustvarja neko paniko, hudo, res težko je, vem, vam je težko in vas razumem, ampak

ne bo šlo tako lahko. Zdaj pa lahko še na hitro povem, se lahko dotaknem še Freud. Takrat, saj pravim, marsikaj se ven vleče, to je pa bolj psihoanalitičen žargon, s prihodom Urške, to je prva ženska, ki je prišla, ki je tudi postala predsednica Državnega zbora pri nas, bi Freud rekel, da so se falusi, ki jih imajo ti jekleni opozicijski poslanci, nekako zmehčali. To ni žalitev, to je dejstvo, ker gre za nezavedno, to je čisto Freud napisal. In tako tudi verjetno res vplivajo ženske, močne ženske na moške, zato tudi tak odnos žaljiv do nje. Potem opozicijski poslanec tamle Nove Slovenije je rekel, da je parlament soba brez duše ratala. Jaz pa pravim, da odkar je predsednica Državnega zbora magistra Urška Klakočar Zupančič in odkar je tudi Svoboda v parlamentu, je v parlament vse drugo kot soba brez duše. Ja, zdaj se dogaja? Tudi s temi, ker bi rekel, da včasih ne najdem besede kako bi zdaj rekel, da ni konvencionalna, to, kar, kar so že marsikdo pred mano je to povedal in to je dobro. Ker ima dušo in dela, tako je, da ne govorimo o tem, da je pravno, je pa podkovana, tako da tam ne more noben seči do kolena. Potem smo poslušali tudi s strani Nove Slovenije, da je perverzno, da se je denar iz Računskega sodišča zdaj namenil onkološkim bolnikom. Ja, lepo vas prosim, perverzno je kaj takega javno povedati kot krščanski demokrat? To je perverzno javno povedati? Da vas ni sram pred temi bolniki! Ne veste, kako to je, raje jaz ne privoščim nobenemu in mene bi bilo sram kaj takega povedati. In me tudi ne skrbi za vas, ker mislim, da se v drugem mandatu z vami tudi ne bomo kaj veliko srečevali, ker vas ne bo: Ali se boste razgradili ali bo pa kak nov brez na desni sredini vas absorbiral? Tako da, se vsaj teh stvari ne bojimo. Zdaj pa še nekaj.

da mi je žal za vas, ker morate brati samo eno knjigo, veste, mi pa tu preberemo veliko več različnih lik, noben nas ne sili. To je tista svoboda, ko se zjutraj zbudimo, lahko preberemo eno knjigo, zvečer drugo, vi pa skozi isto knjigo berete. Tako da, to je res žalostno, kar dajte vsi knjige ven, da morate. In jaz se počutim svobodno, vsi se počutimo svobodno in

zvesta sebi in temu, kar delaš. Bodi tudi še nekonvencionalna, ker to prinaša nekaj novega, to kar 30 let ni noben zastopal tukaj. Vedi, da te imamo radi in da te bomo tudi podprli, tako kot je treba in branje. Hvala lepa. Kakšen odziv? Kje bi kdo kakšno knjigo... Aja, pardon, ne smem govoriti. Doktorica Tatjana Greif, izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej ne bom ponavljala tukaj izrečenega in ne bom se spuščala v detajle vsega kar danes tukaj očitate predsednici Državnega zbora, ker vaši detajli so slepilo za ljudi. Spoštovani interpelatorji oziroma odpoklicatelji, to je gonja, to je linč proti predsednici Državnega zbora, ki spominja na črno dogmatsko histerijo

bi pa prebrala kratek odlomek iz dela Zdrava družba nemškega socialnega psihologa in filozofa Erica Fromma, ki me spominja na žalostno sliko tega današnjega dne: "Zdrava družba pospešuje človekovo sposobnost za razvijanje razuma. Nezdrava družba je tista, ki ustvarja vzajemno sovraštvo, nezaupanje, spreminja človeka v orodje uporabe in izkoriščanja za cilje drugih". To, kar danes tukaj počnemo in počnete, seveda ni zdrava družba. Če gremo dalje s Frommom: "Če posameznik ni razvil svojega razuma, ni sposoben naložiti si bremena svobode in individualnosti, zato skuša ubežati v umetne vezi, ki mu dajejo občutek pripadnosti in zakoreninjenosti. Takšna regresija pa ne ustreza dejanskemu stanju dosežene evolucije človeka; človeška evolucija je plod kulturnega razvoja. Evolucija človeštva je izključno odvisna od sposobnosti prenašanja spoznanj na prihodnje generacije, torej na akumulacijo znanja. Razum je človekov instrument za pot do resnice, inteligenca pa človekov instrument za uspešnejše, za uspešno manipuliranje s svetom primer je nevarna takrat, ko je inteligentna, nima pa razuma, ker zgolj manipulira". Nemška filozofinja Hanna Arendt pa pravi: "To stalno laganje nima za cilj, da narod začne verjeti v laž, ampak je cilj, da v nič ne verjame. Takemu narodu ni odvzeta zmožnost za akcijo, ampak zmožnost, da misli in sodi, in s takim narodom lahko počnete, kar se vam zahoče, kar se vam zljubi". In mislim, da je v tej dani situaciji to tudi cilj - manipulacija. Ampak ne bo vam uspelo. Predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič izjemno spoštujem, cenim in podpiram in tako tudi ostaja. In dokler bo na čelu tega visokega zbora oseba s tako visoko integriteto, izobrazbo, znanjem, svobodnega duha in pronicljive misli, se nam ni ničesar bati. In to mi daje upanje in to mi daje moč. Me je pa globoko sram, kar vse poslušamo, vse te žalitve in podtikanja. Sram me je kot človeka in sram me je kot poslanko tega Državnega zbora. Kar pa se tiče knjige, bi pa samo povedala, da obstaja pregovor, ki pravi: boj se človeka ene same knjige. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Andreja Živic, izvolite. v razpravi in glede na vse očitke raje opisala karakter iskreno in pošteno, tako kot sem Urško spoznala v svojem delovanju, v delovanju Državnega zbora in kar smo veliko imele skupaj, bom rekla, pri samem delu in opisala bom tisto, kar tudi sama mislim, da je in kar tudi mislim, da širša javnost meni, da je, in to je močna ženska. In lastnosti močne ženske se odražajo v njenem vedenju, miselnosti in načinu, kako obvladuje življenje, življenje in tudi samo delo, konec koncev samozavest. Zaupaš vase, Urška, v svoje odločitve in sposobnosti. Zavedaš se svojih vrednot, ki so skupne vsem nam. Razumeš svoja čustva in jih znaš nadzorovati, hkrati pa si empatična do drugih in znaš prepoznati čustva v medosebnih odnosih. Nisi odvisna od drugih, za svojo srečo ali uspeh imaš svoje cilje in si prizadevaš za njihovo uresničitev. Jasno izražaš svoje misli, ideje in potrebe, pri čemer znaš poslušati in komunicirati spoštljivo tudi v težkih situacijah, ohranjaš mirnost, se učiš iz neuspehov in se hitro pobereš in greš **50. Vedno iščeš nove priložnosti za osebno in profesionalno rast, ne bojiš se izzivov in se z veseljem učiš novih stvari. Si organizirana in dosledna pri doseganju ciljev ter znaš postavljati prioritete. Znaš reči ne in postaviti jasne meje, ne da bi se počutila krivo. Imaš jasne cilje, slediš svojim sanjam in vrednotam. Znaš kritično razmišljati, oblikovati lastno mnenje in se ne pustiti zlahka vplivati drugim. Si odprta za spremembe, prilagodljiva in se znaš hitro znajti v novih okoliščinah. Ceniš svojo vrednost in enako spoštuješ tudi druge, ne glede na njihovo ozadje. Soočaš se s strahovi, sprejemaš težke odločitve in greš naprej, kljub tveganjem. In Urška, to so značilnosti nasploh močne in inteligentne ženske. In za konec si bom izposodila naslov prav tvoje prve izdane knjige in ga poskušala prenesti v ta hram demokracije. Gretin greh, ki je izraz, ki izhaja iz znanega romana Cvetje v Jeseni avtorja Ivana Tavčarja. Gretin greh se v delu pojavi kot primer tradicionalne vaške morale, kjer je neusmiljena sodba do žensk, ki izstopajo v pričakovanjih, iz pričakovanih družbenih norm, še posebej stroga. In v tem simbolu se, tako se kritizira ozkoglednost in krivičnost vaške skupnosti. Izraz Gretin greh simbolizira, kako družba, predvsem v tradicionalnem okolju, pogosto obsoja in stigmatizira ljudi, predvsem ženske, zaradi dejanj, ki niso v skladu z njihovimi pričakovanji.

Ja, lep pozdrav vsem prisotnim! Zdaj v odzivu na ta predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora, ki po našem mnenju že dolgo časa ne bi smela biti več predsednica Državnega zbora zaradi tega, ker dela sramoto celotnemu Državnemu zboru, ne samo koalicijskim poslankam in poslancem, je dejala, da je kljub hudim očitkom spoštovala Ustavo, zakone in Poslovnik. A res? V tem predlogu smo nanizali vrsto stvari, ki govorijo ravno nasprotno. Govorijo o tem, da je teptala Ustavo in Poslovnik, grobo poteptala Ustavo in Poslovnik in to serijsko in to večkrat in to iz dneva v dan. Spomnimo se, koliko zakonov po nujnem postopku je ta parlament obravnaval, pa za to niso izpolnjevali pogojev po 143. členu Poslovnika. In predsednica Državnega zbora je tista, ki na Kolegij neko zadevo uvrsti ali pa ne. In v kolikor bi bila suverena in v kolikor bi spoštovala Poslovnik in Ustavo, potem vsaj tri četrt teh zakonov, ki so bili v zadnjih dveh letih in pol obravnavani in sprejeti po nujnem postopku, ki velja za vojne razmere, naravne nesreče in izredne potrebe države, ne bi obravnavali po takem postopku grobo, grobo teptanje procedure, tega ni bilo v nobenem poprejšnjem mandatu. Torej gotovo bo zapisana v zgodovino po tem grobemu teptanju pravne države, na katero se večkrat tako rada sklicuje kar je še posebej perverzno. Zapisana bo predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v zgodovino tega predsedovanja temu Državnemu zboru tudi zato, ker je poteptala 85. člen Ustave. 85. člen Ustave nedvoumno določa, da mora predsednik Državnega zbora izredno sejo sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev ali predsednik republike. Tega še do danes ni storila, kljub temu, da je bila taka zahteva vložena, sklicujoč se na formalne pomanjkljivosti gradiva za obravnavo na tej izredni seji. Če bi temu bilo res tako, potem bi tako ugotovitev sprejeli na tej izredni seji, imate večino, ampak ne, ona je poteptala 85. člen Ustave, poteptala dobesedno in predloga, kljub temu, da ji Ustava nedvomno veleva, da mora to storiti **51. TRAK: ni uvrstila oziroma izredne seje ni sklicala. Ali si predstavljate situacijo, da bi predsednica republike vložila zahtevo za izredno sejo, in da bi predsednica Državnega zbora ugotovila, da tega ne bo storila, da seje ne bo sklicala, ker gradivo ni ustrezno. Jaz si ne znam predstavljati take situacije, pa verjetno večina med vami tudi ne. Nesporno bo predsednica Državnega zbora zapisana v zgodovino in še posebej temnimi črkami bo zapisana v zgodovino, da je prvič, odkar obstaja samostojna demokratična Republika Slovenija se zgodilo, da je predsednik, predsednica Državnega zbora glasoval za odvzem možnosti razprave oziroma glasu poslancev Državnega zbora in da pred tem ni odreagirala, ko je bila drugemu poslancu tudi odvzeta možnost razpravljanja oziroma mu je bila odvzeta beseda, pa zoper njo ni ugovarjal, ampak bilo mu je preprečeno nadaljnje razpravljanje na isti seji, za piko na i Odbora za pravosodje, kjer so se dogajale serijske kršitve procedure izrekanja opominov brez kakršnekoli formalne podlage, brez kakršnekoli formalne podlage. Poslancu je bil izrečen opomin zaradi tega. Ker je sodišča, na tri odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2015, ki so razveljavile, razveljavile tako prvostopnjo kot drugo stopnjo kot sodbo Vrhovnega sodišča v primeru Patria, ker je bilo v gradivu za sklic te seje napačno navedeno, da ustavna pritožba v tem primeru ni bila uspešna. S strani poslanke Svobode je bilo to napačno navedeno. In ker je ta poslanec v nadaljevanju začel brati Kazenski zakonik, 288. člen, ki govori o krivem sojenju. Zaradi tega je bil poslancu izrečen opomin, poslanec se je zoper odvzem te besede pritožil oziroma je v skladu s Poslovnikom ugovarjal in pazite zdaj, če se je mogoče že kdaj glasovalo o ugovoru, o odvzemu besede se gotovo v tem parlamentu še ni glasovalo, kajti ni se glasovalo o ugovoru na tej seji Odbora za pravosodje poslanca zoper odvzem besede, pač pa je predsednica Odbora za pravosodje dala na glasovanje sklep, da se beseda odvzame, v nasprotju z določili Poslovnika in ta sklep je poleg poslank in poslancev Svobode, predsednice Odbora za pravosodje potrdila tudi predsednica Državnega zbora in tudi poslanec Levice. To je ta slika, to je ta madež, ki bo neizbrisen na kakršnikoli nadaljnji politični ali profesionalni poti predsednice Državnega zbora gospe Urške Klakočar Zupančič. Namesto, da bi kot prva med enakimi, kajti samo to je in nič več, vsakič, ko se je kateremukoli poslancu kršila pravica do svobode govora, kršila ostale svoboščine, ki jih kot poslanec, kot državljan ima, je to ne samo mirno tolerirala in prenašala, pač pa je celo vzpodbujala protipravna ravnanja tistih, ki so te zlorabe poslovnika izvrševali tako kot je izvrševala sama v tej dosedanji karieri. Seveda bo zapisana v zgodovino tudi ona po izrekanju opominov brez formalnih osnov, nedvomno bo zapisana v zgodovino potem, da je opomin izrekla poslancu, ki ga sploh ni bilo v dvorani. In zakaj mu je izrekla opomin? Zaradi tega, ker je imel na svoji delovni mizi to knjigo, zato mu je izrekla opomin. Ampak, tukaj se zadeva ni ustavila. Naročila je varnostnim službam tega Državnega zbora, da morajo to knjigo z njegove mize, z delovne površine odstraniti. Škandal brez primere. Škandal brez primere. In če bi mi res živeli v neki demokratični in pravno urejeni državi, in če bi pravo resnično v tej državi veljalo, potem bi se verjetno tisti, ki imajo problem z mirnimi zborovanji pred sodiščem vprašali, ali ni nekaj narobe v stavbi, ne pa pred stavbo v tej državi. Ali ni nekaj narobe v tej državi, če že 12 let mrcvari človeka za to, (Nadaljevanje) kupil jo je kot direktor podjetja, ki je šlo potem v stečaj. Za 127 tisoč evrov, prodana je pa bila ta posest nekaj let kasneje za 130 tisoč evrov, in s čim naj bi torej on oškodoval to podjetje? S čim? Torej, če bi živeli v pravni državi, bi se v tem Državnem zboru pogovarjali o resničnih problemih, ki se dogajajo v enem delu pravosodja, kjer se pred vsemi vsemi pred očmi dogajajo procesi, ki se v neki demokratični državi v okviru Evropske unije v letu 2024 gotovo ne bi smeli dogajati. Zdaj, zakaj sem omenil to knjigo, ki je bila odvzeta? Glejte, to je delovni pripomoček za vas, mogoče ne, ampak v tej knjigi so zbrana razmišljanja, ki govorijo tako o stanju Slovenije v današnjem času kot o stanju Evrope, kot o naši bodočnosti in prihodnosti. Kje smo, kam gremo in zakaj nismo tam, kjer bi lahko bili. In na 125. strani je napisano: Kršitve poslovnika so nevarne in vodijo v diktaturo. Tudi to piše v tej knjigi, in potem je pač naprej navedeno zakaj in na kakšen način podrobno obrazloženo v čem je pri tem problem in zakaj, in človek, poslanec, še posebej predsednik, predsednica Državnega zbora, taka kot jo imamo trenutno. Zakaj je nevarna za demokracijo. Samo en del bom prebral. Predsednica države, drugi kršijo Državnega zbora in drugi rešijo pooblastila, ki jih imajo. Z zelo votlimi izgovori se zavlačuje ustanovitev parlamentarne preiskave, o čemer sem govoril prej, ki vladni koaliciji ni všeč in tako naprej, in tako naprej. To so nevarne stvari, ki vodijo v diktaturo. Torej, ta način vodenja Državnega zbora in vodenja posameznih odborov v tem parlamentu je za demokracijo nevaren in je škodljiv. In vladajoča koalicija seveda bo danes zaščitila svojo predsednico. Zdaj, če bi ta vladajoča koalicija premogla minimalno mero odgovornosti, bi se morala zavedati, da je ta predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič še bolj nevarna njim samim kot vsem ostalim, ker je nevarna za demokracijo in za demokratične procese. Mi smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na to zadnji dve leti in pol večkrat opozarjali, tudi zaradi tega potem prenehali se udeleževati teh kolegijev, ker smo računali, da vendar bo prišlo do neke streznitve. Žal do tega ni prišlo. Tako, da v kolikor boste, spoštovani poslanci koalicije, predvsem Svoboda in Levica, z današnjim dnem ohranili predsednico Državnega zbora na položaju, ki ga je kompromitirala in razvrednotila do skrajnosti, s tem seveda se ta odgovornost prenaša na vse vas, ki boste to odločitev sprejeli in ne boste se je mogli v nadaljevanju razbremeniti.

vsebini sojenja Trenta, kako Janez Janša, večna žrtev, spet nikoli ni nič kriv, njemu se godi krivica, govoril je o krivosodju, torej si zasluži opomin, a ne. Zdaj bom pa še jaz malo širše, ker se tudi dopušča potem tako široko razpravo, tudi ta postopkovni predlog. Ker se je dotikal tudi neposredno mojega vodenja seje. Seveda, dajte malo preštudirati kolega, to je 78. člen Poslovnika, samo eno glasovanje je možno, tako da ne zavajate ljudi. Tudi o vaših mirnih zborovanjih pred sodiščem, kot jih imenujete, ko brcajo tam v avtomobile, tolčejo po policistih, potem pa vaš Mahnič piše: Policist Matjaž Bratina bo v naslednjem mandatu zaključil svojo kariero v (policija.si). To so ti neposredni napadi na policijo, na sodstvo, ljudi, ki jih z imenom in priimkom tako kot predsednica Državnega zbora, ker opravljajo zgolj samo svoje delo, diskreditirate kadar se vaša nezakonita in nizkotna ravnanja želijo preprečevati. Hvala. (VP) 13.20** (nadaljevanje) ta velja za vse na enak, popolnoma enak način. In mi je nekoliko nerazumno, da daste postopkovni predlog, ki v resnici to ni, ker niste navedli niti, kje je kršeno niti nič, razen tega, da ste govorili o tem, da je kolega imel širšo razpravo, ampak nato ste si hkrati sama dopustila imeti razpravo pri postopkovnem predlogu. In zatorej se mi zdi vaš postopkovni predlog nesprejemljiv in v resnici vas opozarjam, kolegica, danes ste že dobili en opomin zaradi zlorabe postopkovnega, dajte se fokusirati. Lahko razumem, da je kolega preširoko razpravljal in da vsebinsko razprava o sodstvu ni v smislu razprave o razrešitvi predsednice, ampak pred tem je kolegica tudi citirala iz neke druge knjige. Zelo težko kolega opozorim, če sem predhodno dopustila, tu me morate razumeti, tu moramo biti predvsem enakopravni na tem položaju, ko vodimo sejo, ko smo predsedujoči. Imate še en postopkovni, izvolite.

In to je absolutno zadeva. Vsebina sodbe v zadevi Trenta danes ni na dnevnem redu in sploh se nihče ni s tem ukvarjal, ne. Tako da v tem se bom popolnoma pravilno. Če pa vi prej niste pač vodili seje v skladu s poslovnikom pa koga niste opozarjali to, s tem jaz nimam nič, jaz sem popolnoma pravilno argumentirala in tudi vse ostalo izvedla tako kot je treba. **PODPREDSEDNICA MAG.

moj predhodnik je govoril o teptanju Poslovnika in Ustave in s ponosom povem, da smo dobili informacijo, da je Ustavno sodišče danes odločilo, da naknadni zakonodajni referendum zoper novelo Zakona o parlamentarni preiskavi ni dopusten, torej je potrdilo sklep Državnega zbora z nedopustnostjo referenduma. In ker je to tudi ena izmed očitkov v, bom rekla, predlogu razrešitve magistrice Urške Klakočar Zupančič, bom tudi za javnost obrazložila, za kaj gre. Se pravi, SDS stranka je dala na Ustavno sodišče, da je sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma zoper novelo Zakona o parlamentarni preiskavi neustaven, Ustavno sodišče pa je ugotovilo, da je naš sklep popolnoma v skladu z Ustavo. Glede sklicevanja izrednih sej mogoče kot neizkušena vas bom pa malo podučila. Seja se skliče, če je predmet, ki se obravnava na seji, dopusten, njihova zahteva vaša zahteva za parlamentarno preiskavo pa je nedopustna, ker je neustavna, se prekriva z že obstoječo parlamentarno preiskavo. Hvala lepa.

Ja in, kolegica Živic? Kaj zdaj? Dokazali ste, da ste en sklep sprejeli pravilno ali kaj? Ali da smo mi dali, pač smo, na Ustavnem sodišču je zdaj padel naš predlog za referendum? No, dajmo se spomniti Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici. Ja, no, vidite. Pa je 1-1. Pa gremo naprej pa se spomnimo Zakona o Fursu, ne, in tako naprej. Tako da, glejte, kolegica Živic, pa jaz bi rekla potem tudi kolegica, ki je zdaj trenutno predsedujoča, dajmo se držati točk, ker to je bila razprava, to ni nobena zadeva. Uvedla se je tudi praksa, da se prekinja seja, če smo preveč nemirni. Jaz upam, da ni potrebno.

Hvala, spoštovana predsedujoča. Spoštovani poslanec Černač, Urška Klakočar Zupančič je vseeno več kot le poslanka, je predsednica Državnega zbora, ali Tako kot predsednica Državnega zbora tudi jaz verjamem v pravno državo. Zlorabe, ki jih nekateri uporabljajo, so nedopustne. Kaj vse so nekateri pripravljeni narediti za diskreditacijo oseb? Vedno imajo samo oni vse prav. Enkrat bodo morali dojeti, da so nenadomestljivi. Norčujejo se iz sodstva, iz vlade, iz poslancev, prirejajo zgodbe. Na družabnih omrežjih vidimo določene pristaše, ki zlonamerno hujskajo in postajajo nevarni. Jasno je, da si želijo samo oblasti in zato so pripravljeni narediti čisto vse. Spoštljivosti niso nikoli prav zares spoznali. Kakšna pa naj bo država, če ji ne privoščiš niti malo optimizma? Predsednica Državnega zbora je še kako nepristranska - deluje po svoji vesti in v skladu z Ustavo. Predsednica Državnega zbora. In ne bomo obrnili nikoli hrbta, zato da bi nekaterim naredili uslugo. Predsednica Državnega zbora je ena najbolj usposobljenih oseb v tem parlamentu. Drugi pa ovirajo delo parlamenta, s tem škodujejo državljanom in sebi in kratijo čas za to, da bi se naredilo

Do sedaj ni uspela nobena interpelacija v tem mandatu. Niso sodniki nepošteni, ampak se morajo nekateri vprašati, kdo je zares nepošten tukaj? Zadeve so za ženske zelo težke, če pa so nekateri sposobni podtikati prav vse nemogoče. Ampak verjamem, da se predsednica tega ne bo ustrašila in da se bodo tudi nekateri diskreditacij počasi naveličali. Urška Klakočar Zupančič, pokončno naprej! Dobro veš, da stojimo za tabo, te podpiramo in seveda bom glasovala proti razrešitvi. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG.

Hvala za besedo, predsedujoča. Politika sejanja sovraštva in nestrpnosti pač ne mara nekoga, ki jo pri tem ustavlja ustavlja na argumentiran način. Danes je predsednica Državnega zbora argumentirano ovrgla vse napade, obrazložila. O tej debati, kako se vodijo seje, bi lahko tu razpravljali zelo dolgo, gre predvsem za omogočanje razprave v nekem normalnem tonu in vzdrževanje reda na seji, kar je velikokrat predsedujočim zelo težko, ker si pač pravila vsak po svoje razlaga in kljub opominom in ukrepom, izrečenim potem, se ne držimo tega, kar nam je izrečeno nekateri. Zdaj, poslušali smo pridigo o vrlinah, nadutosti, vzvišenosti, sovražnosti, nestrpnosti, neprimernosti, nevarnosti in žrtvah. Ene in iste pridige. Poslušamo o tistih, ki brutalno s svojo skrajno radikalno politiko polarizirate tako ta Državni zbor kot družbo tam zunaj - nekateri, ne vsi. Dovolj je nekaj posameznikov,

močnejših žalitev, če nekoga prizadenete, če nekoga užalite, če ste do nekoga nesramni. To je prav zadoščenje opaziti velikokrat. In jaz ne razumem takega načina delovanja, zato še toliko bolj podpiram predsednico, prvo predsednico državnega zbora, ki se z napadi sooča že od postopka imenovanja naprej. Vse je moteče. Velikokrat tudi njena predstavniška funkcija, ki menim, da jo opravlja dobro, seveda pa deluje človeško in tudi vsak človek kdaj naredi kakšno manjšo napakico in te smo v okviru celotnega dela seveda tudi pripravljeni spregledati, saj jih vsi počnemo. Je glas preslišanih, zagovornica otrok, zagovornica tistih ljudi, ki imajo potrebe, ki jih velikokrat v tej družbi se ne naslavlja ali pa so prezrte. Stranke, žal, ne ponujate neke prave razprave na to temo, argumentirane, resne razprave o delovanju in vodenju tega državnega zbora. Veliko tu in v javnosti izrečenih sodb je bilo skrajno neprimernih, zelo osebnih. Spuščate se tudi na zdravje človeka, njegove družinske člane. To je vse nizkotno. Bile so zelo dobre primerjave dane tudi s strani različnih razpravljavcev danes tu, po nekaterih starostih tega Državnega zbora, ki so imeli čisto drugačen pedigre in nastope. In tudi take nastope bi pričakoval v Državnem zboru, hramu demokracije, kjer bi tehtali argumente pa tudi nestrinjanja med seboj skušali kdaj uskladiti, a očitno smo daleč od tega, da bi bili na tekmeci nasprotniki. Na koncu izpade vse skupaj, kot da smo sovražniki. Predsednica Državnega zbora, podpiram te zato, ker s svojim poznavanjem prava, s tolmačenjem poslovnika, z neomajno držo utirjaš delovanje Državnega zbora, ki je velikokrat skrenilo, tudi pri vseh teh postopkovnih stvareh, ki so bile danes omenjene, kot neka zatečena parlamentarna praksa. Tudi praksa je bila v preteklih letih očitno neučinkovita, ne dobro usklajena s tistim, kar je napisano in čemu je bila namenjena. Določene stvari, ki ste jih izpostavljali se interpretirajo drugače. Jaz menim, da pravilno, sploh če govorim o teh rokih za referendum, za veto. Vse te stvari bi bilo potrebno premisliti na novo in osmisliti in tudi delovanje tega parlamenta v določenih zadevah, predvsem pri kakšnih razpravah omejiti. Predsednico podpiram tudi zato, ker ima močno človeško noto, skrb za soljudi in to udejanja skozi to funkcijo, kar je tudi vidno v prepoznavnosti in tudi v javnem mnenju, ki njeno delo ocenjuje dobro, zato je tudi ves čas med najbolj priljubljenimi politiki v tej državi. In predsednico bom podprl. Seveda pa te interpelacije oziroma zamenjave ne. hvala lepa. Besedo ima predlagateljica. Izvolite. **JELKA GODEC (PS SDS):** Po toliko razpravah o močnih ženskah in o lažeh, ki jih širimo, bi jaz seveda prosila vse poslance Svobode, da mi povedo eno žalitev, ki smo jo danes izrekli, eno žalitev, ki smo jo izrekli na račun zdravja ljudi, na račun družinskih članov. Ker tole zdajle, kar je bilo, so bile pa res, bom rekla, natolcevanja in polaganja nekih besed v usta. Jaz danes o tem nisem govorila in prosim, da tudi mislim, da moji kolegi ne, katere laži so bile danes izrečene, povejte eno žalitev enega poslanca danes tukaj. Ne bom govorila kaj smo vse poslušali danes s te strani. In ko predsednica Državnega zbora izreče, ko gre mimo govornice, nikomur se ne bom pustila zajebavati, ko gre ven, nima veze ali je bila seja vklopljena ali ne, spomnimo se Odbora za kulturo, ko je bilo kričanje tamle proti našemu poslancu kaj vse se naj z njim naredi.

To, ta njena dejanja, te njene besede kažejo na to tudi kakšna je predsednica in zato prosim, še enkrat, povejte mi eno žalitev z naše strani, ker ta natolcevanja ne bom dovolila. Kajti, mi, ni bilo nobenega argumenta zdaj povedanega s strani kolega. Jaz imam tukaj, pravim še enkrat, cel fascikel dokaznega gradiva, z dokumenti, z dokumentacijo, z dopisi in tako naprej in zato me recimo zanima tudi, predsednica Državnega zbora sicer ni med nami in vedno je rekla, da se o ljudeh, ki jih tukaj ni, ne govori. Torej, danes vsi kršimo njeno parlamentarno prakso, ampak pač moramo predstaviti dejstva, kaj dela predsednica Državnega zbora. V letu 2023, v maju, je predsednica Mandatno-volilne komisije sklicala 14. nujno sejo in še druge seje, s točko Seznanitev s sodbami višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija. Mi smo tem sejam oporekali, tem sklicem oporekali, kajti šlo je za seznanitve s sodbami Višjega sodišča, kar ni pristojnost Mandatno-volilne komisije. Oporekali in zahtevali tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe glede tega. Ne morete si misliti, mislim, da dva ali tri mesece smo čakali na mnenje Zakonodajno-pravne službe, zakaj ga nismo dobili, zato, ker ga je predsednica Državnega zbora skrivala pred nami. Namreč mail oziroma ga ni dovolila, da se nam ga posreduje, ugotovili pa smo, da je, čisto slučajno, da obstaja mnenje, ko smo ugotovili, da v tistih dopisih manjka ena številka in smo vprašali, zakaj tega dopisa ni, med vsemi zbranimi in smo dobili iz kabineta predsednice Državnega zbora 20. 7., torej dva meseca po naših zahtevah, tole, tale odgovor: "Spoštovani! Predsednica Državnega zbora, magistrica Urška Klakočar Zupančič, je zahtevo PS SDS od dostopa do dokumenta ta in ta številka (mnenje ZPS) zavrnila." Zavrnila! In kaj sem potem naredila kot vodja poslanske skupine? Dala sem zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Ali se je kdaj že v Državnem zboru zgodilo, da poslanci nismo dobili dokumentacije, ki nam je pripada, da smo jo morali zahtevati preko dostopa do informacij javnega značaja. To so dejstva, to so argumenti, ki jih imamo za to, da mora predsednica Državnega zbora, v bistvu, da je treba glasovati za njeno razrešitev. Ona skriva dokumente pred poslanci. A ja, to je napakica, saj smo pač ljudje. Se zgodi. Ne, to ni napaka, to je oviranje delovanja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, če želite, oviranje dela, ker zakaj pa tega dopisa oziroma tega mnenja ZPS ni želela posredovati? Ja, zato, ker v mnenju ZPS jasno piše, da ustavno pravnega vidika ZPS opozarja, da Državni zbor ne more obravnavati sodb sodišč in tako naprej, da ne bom vseh, mislim, da je celo osem strani naštevala. Torej, to so argumenti. Ne to, da je močna ženska, pa da ima rdeče čeveljce, pa da, ne vem, je topla in ne vem kaj vse. To so, povejte mi argumente, dajte mi, ovrzite to, kar sem vam zdajle prebrala, da to ni oviranje dela poslanca. Ali je to tudi laž, ali sem se zdaj zlagala? Ne, ker imam dokumentacijo. Torej še, pa še drugo dokumentacijo, ki sem jo že prej povedala, pa lahko še enkrat ponovim. Torej, pridite z argumenti, povejte, zakaj mislite, da je to prav, kar je naredila predsednica Državnega zbora, da je skrivala dokument pred poslanci, da smo zahtevali preko Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, to mi povejte. To je tisto, kar so argumenti in ne to, da pravite, da kar naprej cel dan že diskreditiramo in lažemo. Ne, dokument je tu, ne lažemo. Jaz bi se samo odzvala na del vaše razprave, ki se je nanašal na domnevno obnašanje ali izvajanje gospe predsednice, ker je res ni tu, se ne more odzvati, bi res prosila, da se omejimo na

Podpredsednica Državnega zbora, trenutno predsedujoča. Sem sama povedala, vsi danes kršimo njeno prakso, parlamentarno prakso, ker se o ljudeh, ki so tukaj, ne govorijo. Nisem dala nobene sodbe, jaz sem samo povedala, kakšni so bili njeni odzivi, ko so bili kamere ugasnjene in mikrofoni izklopljeni. Predsednica Državnega zbora ni bolna, naj vam povem. Predsednica Državnega zbora je pred pol ure, 15 minutami se sprehajala pred dvorano, objemala s kolegico poslanko in tako naprej. Če je bolna in se objema, potem bomo jutri vsi bolni ali pa vsaj tisti, ki so se z njo objemali. Zato predlagam, je moj postopkovni predlog, da prekinete sejo in pozovete predsednico Državnega zbora, da pride v dvorano in da odgovarja na vse te naše, kot pravi kolega, laži. Hvala. Hvala. Temu postopkovnemu predlogu ne bo sledila. Vsak je svoboden, da opravlja svoje delo v skladu z zakonom, Ustavo. Kolegica Grgurevič, imate postopkovni predlog ali repliko? Izvolite repliko. Se opravičujem, ker sem tudi jaz bolna. Zdaj sem imela za grlo tableto in sem tudi bila tri dni na bolniški. Sem se zaradi vas prišla sem, sem se lahko objela s predsednico Državnega zbora. Zdaj želeli ste torej odgovore, pa vam jih bom dala.

večkrat se zgodi, da med izvajanjem ali kolegice ali kolega poslušam pač komentarje oziroma izvajanje s strani ali enih ali drugih. Prosim vas, če imate postopkovno, se prijavite. Zelo težko vas slišim, ko kolegica govori. Prav tako pa je moja naloga po tem poslovniku skrbeti, da lahko kolegica ali pa kolega nemoteno govori.

jaz to demantiram. Kar očitate predsednici Državnega zbora, je popolna laž, ker jaz sem takrat stala pred vrati. To je, to je točka ena. Zdaj, če eno ste rekli žalitev, no, žalitev vašega predsednika Janeza Janše: izgleda, da so ji dostavili slabo robo. Kaj to pomeni? Ja, takšne insinuacije kot da se sedaj tu kdo drogira, a ne? Da ne govorim še o čem. Meni je nerodno o tem govoriti, kaj poslušamo, kaj pišete vi po svojih Twitterjih, meni je nerodno tukaj o tem govoriti, ali pa kakšne maile jaz sprejemam, ne. Nerodno mi je to povedati. Tako da, kaj ste še želeli, kaj ste še govorili ... Skratka nesmisli. Seveda tega je polno neprestano in

ali pa z nekimi tviti, pa z ne vem čem, o čemer vse govorite? Ljudje pač marsikaj danes napišejo, ne, in zakaj se je treba potem s tem tukaj ukvarjati. Je nekdo pač pisal, najbrž že z razlogom. Kaj imam jaz s tem ali pa naša poslanska skupina? Če bi jaz pisala, potem bi pač bila podpisana pod tisto, kar bi pisala. Poslovnik Državnega zbora v 19. členu določa, da ima predsednik Državnega zbora Republike Slovenije tri glavne sklope nalog, to so organiziranje dela Državnega zbora, pripravljanje, sklicevanje in vodenje sej Državnega zbora in predstavljanje Državnega zbora. Zato bi od predsednice Državnega zbora pričakovali, da se tega drži, predvsem pa bi si želeli nepristransko vodenje Državnega zbora in upoštevanje vseh poslank in poslancev oziroma poslanskih skupin enakovredno. v naši poslanski skupini pogosto deležni karanja, komandiranja in neprimernih opazk, celo kletvic s strani predsednice. Še več, na zadnji seji Odbora za pravosodje je glasovala celo za odvzem besede poslancu opozicije. Ali je to predsednica, ki obravnava vse enako?

celo koga, ki tam je, ampak ker v svoji vnemi po discipliniranju poslancev, ki smo bili izvoljeni od volivk in volivcev tega ne opazi. Ob tem je danes na svojem stolu zdržala točno nekaj minut, po svojem nagovoru, večinoma časa je ni. Danes pravite, da je bolana. V redu, ampak tudi druge dni, ko ni bolana, je zelo redko v parlamentarni klopi na svojem mestu, vemo pa, da je od začetka na prvih sejah vsako sejo brala poimensko kdo ne sedi točno tisti trenutek na svojem sedežu, kot da smo v prvem razredu. Potem se zadira na goste v parlamentu, nekomu odvzame knjigo z mize, krši Poslovnik na dnevni bazi in to celo sama prizna. Citiram: "Nimam obrazložitve glasu, a bom vseeno povedala, kako bom glasovala". To je zame zelo čudno obnašanje in jasno kršenje pravilnika. In potem rečete, predsednica, ki se po vaše upa in ima pogum. Kakšen pogum? Da jemlje besedo. Na odboru je glasovala za to, da se poslancu odvzame beseda ali je to predsednica vseh poslancev. Torej, eni lahko govorijo, drugi ne smejo. Poslanec drugega od besede svobode govora, o kateri toliko govorite, nima. Imenujete se svoboda, ali smo čedalje manj svobodni v tej državi? Ne smemo govoriti, ne smemo dajati predloge za referendume, ne smemo vlagati interpelacij, ne smemo predlagati preiskovalnih komisij. To je erozija demokracije. Mi delamo samo tisto kar nam dopušča ta Ustava in Poslovnik in zaradi česar smo bili izvoljeni v ta Državni zbor. Predsednica Državnega zbora se postavlja nad vse, samo ona, ki je pravnica ve kako in kaj in samovoljno spreminja prakso, ki je veljala od sprejema ustave in Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Vse je novo od kar je gospa vkorakala v ta parlament. In z njo se je vse na novo začelo. Tako stvari pač ne delujejo. In kot bivša sodnica bi morala vedeti kaj je pravna praksa, in če neke stvari potekajo skladno s Poslovnikom 30 let, njej se to zdi neumno in zato bo stvari spremenila. Kaj je prvo naredila, ko je prišla v Državni zbor? Najprej je montirala ključavnico na njena vrata. Noben predsednik Državnega zbora si česa takega ni omislil, v zadnjih 30 letih očitno nihče ni bil paranoičen ali kako naj rečem temu, koga se boji, kaj bo kdo naredil. Preden kdorkoli pride do nje, tudi prej, ko še ni bilo ključavnice na njenih vratih oziroma, ja, ključavnice, se ustavi pri njeni tajnici oziroma pri službah, nihče ne more direktno v njeno pisarno. Ne vem, česa se boji in najbrž se je tudi danes zaprla v svojo pisarno, nas je pa opozarjala, če kot sem rekla, nismo sedeli v klopi ob trenutku, ko je ona začela sejo. Poslovnik jasno pravi, da se predlog za razpis referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. postopku obravnave navedenega sklepa o priznanju Palestine ni bil upoštevan rok iz tretjega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora, ki predvideva, da se predlog za razpis posvetovalnega referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Tako piše. Niti ni bil upoštevan drugi del določbe poslovnika Državnega zbora, ki govori o prvi naslednji seji po preteku 30-dnevnega roka, torej redni seji Državnega zbora, je predsednica 76. izredno sejo državnega zbora za nekaj ur prekinila? Vmes sklicala 77. izredno sejo, na kateri je vladajoča koalicija predlog za razpis posvetovalnega referenduma zavrnila, na kar je predsednica nadaljevala s prekinjeno 76. izredno sejo Državnega zbora, vse to v nekaj urah. Vrhovni sodnik Jan Zobec je dejal, citiram: "Če se bo vpeljala taka praksa, grobe kršitve pravil je to slabo in smo pri priprtih vratih ali na spolzkem terenu. To gre lahko naprej, naprej in razkraja vladavino prava tam, kjer bi morala v temelju delovati, to pa je Državni zbor.", konec citata. Profesor doktor Rajko Pirnat pa je v zvezi s tako kršitvijo dejal, citiram: "Ta razlaga je nora in nesprejemljiva. Zdaj imamo razlago kot da noben rok v Poslovniku ne velja nič, če skličeš izredno sejo, kar je nora in nesprejemljiva razlaga.

ki je pogosto uporabila ta način, pa ji nihče tega ni oporekal, ker je bilo vse skladno s Poslovnikom in pravili, ki veljajo. Ko smo bili zadnjič s poslanci Svobode in poslancem Levice na kosilu pri veleposlanici Velike Britanije, je ta dejala, da smo v zvezi z Izraelom in konfliktom v Gazi na nasprotnih bregovih, saj je Slovenija priznala Palestino. Poslanci koalicije so se hiteli opravičevati, da smo na isti strani. Tako vidite, kako nas vidijo v tujini. In predlog za referendum in roki, določeni ob tem, so ravno čas za razmislek in preveritev vseh dejstev, preden se sprejmejo tako pomembne odločitve za državo, ki so nepovratne in jih ne moreš popraviti. Koalicija govori tudi o tem kako nimamo prav, ko vlagamo interpelacije. Kolega Vatovec je rekel, da so tragikomične. Izkazalo se je, da smo imeli kar prav, saj če niso ministri sami odstopili, jih je pa predsednik Vlade Robert Golob vrgel čez ramo. Tako se je zamenjalo že več kot pol ministrov te vlade, devet, se mi zdi. Še v nobenem mandatu toliko, tako da se boste tudi potem zapisali v zgodovino. Lahko rečemo, da ministri pri predsedniku vlade Golobu padajo kot zrele hruške in gremo iz slabega na slabše, ker predsednik vlade čedalje težje najde koga, ki bi prevzel določen resor. Še več, zaradi njegovega vmešavanja v delo policije in protiustavnega šikaniranja ljudi, ki so bili zaposleni ali delali v času prejšnje vlade je odstopila notranja ministrica in ga prijavila, policija pa nato podala kazensko ovadbo zoper predsednika Vlade. Naj spomnim, da se ljudi ne sme šikanirati zaradi njihovega političnega prepričanja. Da imamo različna politična prepričanja nam zagotavlja Ustava Republike Slovenije, ki jo vsak dan teptate, tudi predsednica Državnega zbora, ki se do nas obnaša neprimerno in očitno pristransko vsak dan. Kolega Vatovec je govoril o cirkusu. Cirkus se je začel z boksanjem v Državnem zboru. Mimogrede tudi tisti poslanec je bil zelo hitro vržen čez ramo. Cirkus se je nadaljeval s plesanjem oziroma vrtenjem na rdeči preprogi na državni proslavi in z vodenjem sej v državnem zboru, ko smo pogosto, ne le mi, ampak tudi gledalci, pravniki in mnogi drugi ostali osupli in brez besed. In cirkus bo, dokler bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, zato bom podprla njeno razrešitev.

kot poslanec tega sklica parlamenta sem ponosen, da imamo s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ponosen sem tudi na obe podpredsednici, in če sem iskren, ponosen sem tudi na podpredsednika, ker to moje poslanstvo zahteva. Vrline, ki jih poseduje danes so vrednote, ki nikoli niso bile tako iskreno in zavzeto zastopane tukaj, na tem mestu. Kljub vašim nenehnim pritiskom ostaja predsednica hrabra in vse vaše napade prenaša stoično v skladu s parlamentarno etiko in pravili, za razliko od tistih, ki jim je trn v peti in se vedno prelevijo v vlogo žrtev, kadar jim pravica stopi na prste, je Urška Klakočar Zupančič vedno v vlogi odgovorne predsednice Državnega zbora. Nikoli vam ne bo uspelo, da Urško spremenite v patološko žrtev, kar je vaš namen. Nasprotno, vsi vaši napadi jo samo krepijo in ohranjajo takšno, kot je. Torej, z Urško Klakočar Zupančič naprej. Hvala.

rušenje predsednika ali predsednice Državnega zbora. Tudi vidimo, da pač oseba, ki se zna postaviti po robu, jim je trn v peti, saj prvič kot ženska, drugič kot odločna in s pravnimi podlagami. Cilj te stranke je samo rušenje Vlade, ker to delajo že večkrat. To so dokazali oziroma s poskusom razrešitve Gantarja, Brgleza, Zorčiča dvakrat, tako da se nam zdi, da morda še lahko do konca mandata pričakujemo še kakšen predlog razrešitve, čeprav vedo, da ne bo uspešno, ker imamo pač večino in jo bomo branili. Ampak oni si delajo reklamo, želijo obrniti kamere v svoje, v svoje računalnike, v svoje obraze in to je nedopustno. Predsednica Državnega zbora je večkrat dokazala s svojo odločnostjo, s pravno utemeljitvijo in to, da si zasluži še nadaljnjega vodstva tega parlamenta in to si nenazadnje zaslužijo državljani in naša država. Vsekakor jo bomo podprli in se ne bomo pustili ustrahovati. Hvala.

Spoštovani zbrani! Tisti, ki vas je nekaj zdravih, tudi tisti, ki smo malo na slabšem glasu, vseeno smo danes tukaj. Zdaj, predlog za razrešitev, ki sem ga tudi sam sopodpisal, ni predlog za razrešitev nekoga, ki bi pač pri svojem delu doživel nek zdrs, manjši zdrs, ampak gre za celo vrsto zdrsov, ki so vezani na kršitve Poslovnika Državnega zbora, na kršitve, lahko bi rekel, formalnega hišnega reda Državnega zbora in za ostale neformalne kršitve, ki so jih kolegi povedali, prvič, tiste najtežje kršitve so kršitve Ustave, nespoštovanje nekaterih pravil in preurejanje in razmišljanje, da se vodi Državni zbor, torej kot nek, lahko bi rekel, samostojen sodnik. To je popolnoma nekaj drugačnega. Prvič, Poslovnik Državnega zbora tako kot Vrhovno sodišče je sooblikoval v teh, lahko bi rekel, 32 letih odkar, lahko bi rekel, so bile prve volitve v letu 1992 v Državni zbor. Tudi praksa Državnega zbora. Poslovnik Državnega zbora je minimum od minimuma, kar se tiče nekega konsenza, ki sta ga tako opozicija kot koalicija in kasneje stranke, ki so prihajale v Vlado ali pa v koalicijo in nazaj v opozicijo, sooblikovali. To ni nastalo od danes do jutri, torej gre za 32 let dela naših kolegic in kolegov iz prejšnjih sklicev. Gre za ljudi, za katere smatram, ne glede na njihovo politično prepričanje, od katerih sem se tudi sam učil kot dolgoletni poslanec tega zbora, tako z leve kot z desne. Nekaj, kar je pripeljalo do tega, zakaj imamo roke, zakaj imamo pravila, ki jih moramo upoštevati. To ni podobno, kot so formalni zakoni, Ustava, v pravnem sistemu neke države ali pa tudi Evropske unije in ne moreš delovati tudi ne kot sodnik. Tu si eden izmed enakih, ki brani, lahko bi rekel, v prvi vrsti Ustavo, zakone, seveda pa tudi upošteva minimalne standarde, kar se tiče tistih pravil, o katerih sem prej govoril, kar se tiče Poslovnika. Zdaj, če pogledamo samo delovanje predsednice Državnega zbora, je tudi nekaj zdrsov, za katere ste nam danes očitali, da so poslanci in poslanke Slovenske demokratske stranke in tudi kolegi iz Nove Slovenije, da se vtikamo na osebno raven. Da, tudi nekateri ugledni ljudje v tej Sloveniji so se vtaknili tudi na osebno raven. Stil oblačenja kričečih barv, kot v cirkusu, zdrsi, kar se tiče tistega minimalnega bontona, so tisti, na katere so opozarjali, lahko bi rekel, številni strokovnjaki s tega področja. Gospa Lea Pisani, ki se s kulturo oblačenja ukvarja že 25 let, je napisala: "Ženske so vse pogosteje oblečene manj formalno kot moški, namesto suknjiča se pogosteje odločajo za žensko obleko,

Mislim, da si vsakdo v politiki želi v sebi oblikovati ugledno in zanesljivo, zaupanja vredno podobo. Prav izbira nižje ravni oblačenja od pričakovane to uglajeno podobo načenja, predvsem pa preusmerja pozornost. Govorijo tudi o sami simboliki oblačenja v nekaterih tudi politikov, ki odhajajo, lahko bi rekel, tudi na tisto mednarodno raven dogovorov in odgovora. Kričeče barve torej to pozornost odvračajo in pravijo, da tisti, ki to odvračajo, potem manj časa ostane za tisto, kar bi politik naj, naj govoril. To pa je, lahko bi rekel, argument, besede, vsebine v pogovorih. Torej ljudje, ki so na svoji življenjski poti, poti mogoče socializacije doživeli, ne vem, s strani nekaterih soljudi morda manj nekih opažanj, si želijo, lahko bi rekel, ravno na ta način izoblikovati neko svojo formo. To lahko delaš, glejte, v privatnem življenju, svoboda je odprta, jaz mislim, da vsak lahko dela, lahko ima tisoč tatujev glede mene, jaz sem glede tega svoboden, v nekih poslovnih pravilih pa obstajajo bontoni. In tudi imamo, ko smo govorili prej tudi o etičnem kodeksu poslancev, je tudi način oblačenja opisan seveda več z dvema besedama, ampak ljudje, vsaj politiki, vsaj nekdo, ki predstavlja Državni zbor, bi se tega moral zavedati. Potem, glejte, sam sem bil kot mladi vojak pripadnik prve častne garde. To, da nekdo pleše pred državno proslavo maha z rokami v kričečih barvah pred častno gardo, gre za enega večjih zdrsov. Jaz mislim, oprostite, da o tem nismo govorili prvo poslanci Slovenske demokratske stranke, ampak ljudje, ki se ukvarjajo z državnim protokolom ali so strokovnjaki za ta protokol in tudi predstavniki Slovenske vojske, o tem je bilo jasno in glasno povedano, pa je samo eden izmed manjših zdrsov. Potem pa gre za serijo, vsaj v mojem primeru, 32 poslanskih pisnih vprašanj, ki so bile zavrnjene s strani predsednice Državnega zbora. Tega ne poznam, te prakse ne poznam v nobenem izmed evropskih ali pa nacionalnih držav, razen tam, kjer obstajajo že neke mini diktature, se kaj takšnega ne zgodi. Tu kaže na zdrs odmika od te pravne prakse tudi v tem delovanju Državnega zbora, tudi odmika tistih levih strank, ki so sooblikovale in ki so dosegali konsenz, lahko bi rekel, z neko desno sredino, ki je bila v vsem tem času v Državnem zboru. Tisto, kar se je nadaljevalo, kar je bilo naslednja zadeva, ki se je po vsej verjetnosti tiče, zdrs kot v vlogi predsednice Državnega zbora, razen, lahko bi prisvajanje opic v Afriki v času, ko bi naj parlamentarni del tudi opravil svoje delo in kjer smo jo opravljali tako jaz kot predsednik Odbora za zunanjo politiko v smislu, lahko bi rekel, lobiranja za, za sedež, nestalni sedež torej v Združenih narodov s strani Slovenije in nam je skupaj tudi uspelo. Potem ta zelo zanimiv retorične bravure, bi vam rekel, bi vam res čestital, če ne bi živeli na drugem planetu. To je to, da opozicija, kjer nas je, lahko bi rekel, manj kot ena tretjina, kjer imate, lahko bi rekel, udobno večino, s katero bi lahko z lahkoto naredili vse reforme, govorite, da mi uničujemo neko parlamentarno demokracijo in da v primeru tega blokiramo delo parlamenta in vlade. S katerimi sistemi? Z normalnimi parlamentarnimi orodji, ki so zapisana v pravilih o delovanju parlamenta in tudi nenazadnje v Ustavi, kjer je ustavna, lahko bi rekel, garancija tudi delovanja nekega predstavnika ljudstva tako v koaliciji kot seveda tudi v opoziciji. Vse to so zavore in ravnovesja, ki jih je treba upoštevati in predsednica Državnega zbora s svojim ravnanjem, lahko bi rekel, je bila samo podaljšana roka predsednika Vlade. Nekoga, ki je uradno, ne po mojem mnenju, lahko govorim samo s svojega področja, področja, kjer se ukvarja z evropsko politiko, kjer se je gladko zlagal, da je recimo gospod Tomaž Vesel odstopil. Gladko se je zlagal. Obstajajo, priča sem, povedal sem, da sem pripravljen pričati tudi na sodišču, lahko me toži, jaz pa govorim še danes, da gre za velikega lažnivca. In še danes ni odgovoril in se je izogibal v vseh teh dveh mesecih vsemu, lahko bi rekel, vsem soočenju z mano v različnih medijih in tako naprej. Še nekaj, da povem.

imam premalo časa, ki ga bom vzel kolegom, da bi ga prečital, kako se je vtikala tudi v moje delo - kljub temu, da sem znan po tem, da kot predsednik odbora odpiram široko razpravo. Želim, da je ta diskurz vsaj na Odboru za zadeve Evropske unije na ravni Evropske unije in da ima tudi opozicija in koalicija široko razpravo in da vsi, kolegice in kolegi, ki razpravljajo, tudi če so kritični do enih ali drugih, da dobijo to besedo. Poskušam vsaj pokazati kot dolgoletni poslanec. Tu je ta dopis pritiska name s strani tega, da naj končno skličem. Jaz sem sklical v urah, ko sem dobil ta dokument tukaj, je to pismo, ki so ga blokirali in tudi, torej sodelovala je ponovno s predsednikom vlade. Če bi pogledali statistično, bi lahko zbrali in bi jo lahko ugotovili tudi pri njenem samem operativnem vodenju, ne samo z ostalim delovanjem kot predsednice Državnega zbora, operativno vodenje sej bi lahko ugotovili, da je popolnoma pristranska. Da tudi v hudih zdrsih, hudih zlorabah, lahko bi rekel tudi tudi na sejah s strani koalicijskih poslancev ne stopi na stran in lahko bi rekel, ne prekinja nekaterih razprav. V ostalih primerih pa seveda imenuje tudi nas, ki smo v opoziciji, tudi z imeni in priimkom. Sredi seje ugotavlja ali pa se zmoti, ko je predsednik največje opozicijske stranke bil v dvorani in hoče pred javnostjo povedati, da ga ni. Od začetka ugotavljamo tudi, da ne pozna dela poslancev. Poslanci sprejemamo številne delegacije, ogromno veleposlanikov. Ne morem biti vedno tukaj sedeti na seji. Kolegice in kolegi, iz Slovenske demokratske stranke pa opravljajo ogromno dela na terenu, kjer so v vsakem okolju, iz katerega izhajajo, so naredili in prispevali ogromno k številnim projektom. To je pač delo nekih resnih poslancev. Torej, ki ni delo samo tu, torej nekih razprav, solidnih, dobrih ali pa manj dobrih razprav. Je delo tudi izven tega na evropskem nivoju ali pa tudi na operativnem lokalnem nivoju. Vse to je delo nekega poslanca. Nekateri prihajamo, glejte, 160 kilometrov vsak dan v Ljubljano v Ljubljano in se tudi vozimo nazaj in tudi imamo družine in tako naprej. Da ne govorim, ker to ni delo javnosti, da se jočemo, ampak je delo, da opravljamo to funkcijo celovito. in vseh nas se tiče kako deluje predsednik ali predsednica Državnega zbora. Jaz se ne vtikam v stil oblačenja - vsak s svojo integriteto gradi tudi s tem, to so, kar sem danes povedal, sem citiral z imenom in priimkom. Strokovnjakinja na tem področju in nekdo, ki je vsaj že nekaj mesecev ali pa, lahko bi rekel že več kot dve leti tukaj, se tiče vseh nas. Žal ugotavljamo, da tudi na tem področju se je, predvsem s prihodom stranke Levica. Ta zdrs, recimo tudi, ko gledam njihove državne sekretarje, lahko bi rekel tisti minimalni standard uglednega oblačenja tudi v Državnem zboru in nekaterih tudi, ki prihajajo, je pod kakršnimkoli tistim, minimalnim nivojem, ki bi ga morali biti. Predsednica Državnega zbora, lahko ima svoj stil, je priporočljiv. Lahko je eleganten, lahko je graciozen, lahko poudarja ženstvenost. Če pa je to parada kiča, ne estetike, primitivnosti, oprostite, to pa ni nekaj, kar bi predstavljalo nekoga, ki bi nas vsaj naj zastopal tako v Sloveniji kot, lahko bi rekel, tudi na evropskem nivoju. Zato sem podpisal predlog za razrešitev, ki smo ga pripravili skupaj, sopodpisali skupaj z Novo Slovenijo. Zato vztrajam, da teh zdrsov je bilo ogromno, jih je bilo preveč. Tudi kršitve, ki so jih kolegi naslavljali s strani Ustave predvsem pa Poslovnika Državnega zbora, zato mislim, da je čas, da Urška Klakočar Zupančič zapusti mesto predsednice Državnega zbora. Lahko svoje delo opravlja kvalitetno kot poslanka, morda nekoč kot ponovno sodnica ali karkoli v nekih umetniških poklicih za katere mislim, da da je nadarjena. Seveda pa vsak ni za vsak poklic - to je moje osebno mnenje in tudi mnenje številnih mojih kolegov. Najlepša hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Poslanec, zdaj vam pa izrekam opomin, ker to, da ste pa vi govorili o predsednici, da je parada kiča, je pa šlo čez vse meje. Razumem, da imate pripombe, da se lahko pritožite nad enimi stvarmi, čisto legitimno, na tole je pa resno preseglo vse meje. Izrekam vam opomin. /

moj postopkovni predlog je, da se ta opomin izniči, ker vam bom prebrala nekaj, kar danes se veliko bere. Aristotelova zadeva. Vendar niso hotene samo duševne slabosti, ampak pri nekaterih ljudeh tudi telesni in jim to lahko tudi očitamo. Nihče ne zmerja slepca, ki je slep že od rojstva ali zaradi bolezni ali udarca, kvečjemu z njim sočustvuje. Skratka, telesnih napak zaslužijo grajo le tiste, ki smo jih sami zakrivili, tiste, ki jih nismo sami zakrivili, pa ne.

Je šel čez, pika. Jaz to tako ocenjujem, zdaj pa dajte še mene na interpelacijo, če želite, kakorkoli, tukaj pa ne bom odstopila, pa danes nisem dala še niti enega opomina do zdajle, pa sem, pa je bilo parkrat mejno, pa sem vas blago opominjala, sem tole, na žalitve pa ne bomo šli. Na osebne diskreditacije nizkega ranga pa ne bomo šli, ne. Tako da, magistrica Nataša Avšič Bogovič. Kako? Kaj...

je bilo kar nekaj zadev tudi med nami, ampak jaz sem danes citiral, preden sem govoril, ker sem točno vedel ponovno tudi kaj vas že predvidevam, kaj boste povedali, sem parafraziral nekatera imena, ki se ukvarjajo s, torej tudi s sistemom in bontonom obnašanja, in to tudi poučujejo. Za predsednico Državnega zbora so napisali, niso moje besede, preveč brezskrbna in nedostojna za državnico s serijo vratnih sprejema v sproščenih poletnih oblačilih sproža polemiko za visoko politično funkcionarko glede golih ramen, čipk, tatujev kričečih barv in tako naprej, da ne razlagam. Vse to je parada kiča, kar vam govorim, in vse to so ugotavljali mojstri bontona, ljudje, ki poučujejo bonton na visokih osnovnih šolah, in tisti, ki bi stil in bonton, minimalni bonton oblačenja, ne govorimo o nekih presežkih, morali upoštevati. SDS):** ... , da vaša toleranca glede opominov, da upoštevate, da sem parafraziral, lahko bi rekel mnenja številnih strokovnjakov za bonton in ni bilo moje mnenje, in kot tako to ni žalitev, ker če je bila žalitev, potem naj Urška Klakočar Zupančič

Ampak, ko ste pa po svoje vi parafraziral in izjavil, da je to parada kiča, tu ste pa šel čez. Odzvala sem se na parado kiča, ne na vaše strokovne citate, tam strokovnjakov. Prav. Tako da, gremo naprej. Magistrica Nataša Aja, zdaj pa kolegica Lena Grgurevič, lepo prosim, naj bo postopkovni predlog postopkovni, ker po navadi, ni mi je zelo žal, ampak dajte se potruditi. **LENA GRGUREVIČ (PS Svoboda):** Tako kot je bil tudi moj bo bolj postopkovni predlog, ampak bom tudi še kaj obrazložila, tako kot ste zelo široko popolnoma ne postopkovne

Kolegica Godec ni, to sploh ni bil postopkovni predlog. Brala je nekega Aristotela ali koga, vidim, da so... **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Kolegica, zdaj pa tako, ustaviva se malo, da vam razložim. Bil je postopkovni predlog, v prvem stavku je dala, podala postopkovni predlog, potem je pa razlagala postopkovni predlog s citiranjem.

Oprostite predsedujoča, strožji ste do mene kot do kolegov. Jaz oblikujem postopkovni predlog. Ne me zdaj prosim spet..., ker niste pustili čisto do konca govoriti, pa ste jim potem povedali svoje.

Kje je? Ni ga. Se pravi, to je prva kršitev. Druga kršitev pa je bila samo branje Aristotela in potem se je usedla. torej, ker ni pravilno uporabila določb poslovnika in je uporabila, zlorabila postopkovni predlog si torej Jelka Godec zasluži opomin. In kar se pa tiče Breznika, ki pa še govori tukaj o nekih bontonih oblačenja, torej očita predsednici, da je preveč kričeče torej bila oblečena in podobne nesmisle. Ali mislite, da smo mi pozabili, da ste vi kot državni sekretar na notranjem ministrstvu vinjeni vozili prehitro, ko ste šli k preiskovancu v več Rastoderju, med covidom, preiskovancu v več kaznivih dejanjih zaradi suma storitve torej trgovanja z drogo, ste šli po čebulo za Lenart, ker vemo, da v Lenartu, če kaj manjka, je bilo treba v covidu se žrtvovati za Lenart in ste šli k gospodu Rastoderju po čebulo. No in takrat ste vozili vinjen in prehitro. Tako da vi res nimate gospe predsednici kaj za očitati... ampak je kar neka mini razprava, poljubna in ni postopkovni predlog. V prvem delu ste podala postopkovni predlog. V drugem delu vas je pa odneslo, kot po navadi, zato vas vsakič znova že vnaprej opozorim, ker po navadi so vaši postopkovni predlogi taki, kot ta vaš drugi del. In nič nisem bolj stroga do vas, kot do kogarkoli. Poskušam biti, poskušam biti pravična in nekako vsakega opozoriti, za katerega menim, da ga je zaneslo. Prav? Tako, da vašega prvega postopkovnega predloga pa ne bom sicer upoštevala, ker ni, kolegica Godec, zdaleč ni edina, ki je malo po svoje oblikovala postopkovni predlog, ker to po navadi vsi počnemo, kot sem že večkrat povedala, vključno z mamo. Tako da, lepo prosim, eno je, ko se nekako trudimo formulirati postopkovni predlog, tudi če to ni. Drugo pa je, ko kar nekaj govorimo, kot je recimo čebula pa Lenart, a ne? Tako, da prosim umirite strasti, lepo in prav, ste si izpihali dušo, ne moremo reči, da ta parlament nima duše, ker je očitno ima. Torej, magistrica Nataša Avšič Bogovič, izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. V bistvu sem prav težko čakala ta trenutek, da lahko še sama kaj dodam k tej današnji razpravi, čeprav je tudi dejstvo, da je bilo tako rekoč že vse povedano, ne enkrat, večkrat. S tega mesta se zahvaljujem stranki SDS, cenjenemu predsedniku stranke, gospodu Janši, pa tudi opozicijski stranki NSi za ta predlog razrešitve naše predsednice Državnega zbora. Stranko NSi je občasno celo sram zaradi vodenja sej naše predsednice, ni pa jih recimo sram brezsramno zapuščati sej Kolegija predsednice Državnega zbora, ko je na dnevnem redu točka kršitev etičnega kodeksa, takrat gremo iz seje, ne želimo o tem debatirati in torej dopuščamo nadaljevanju kršitve etičnega kodeksa. Pa nam res to ne sme biti nikakor v ponos. Sram vas je, ker imamo najboljšo predsednico Državnega zbora, osebo s hrbtenico, osebo z integriteto, osebo, ki je v bistvu postala političarka zaradi teptanja človekovih pravic, pravne države, sodstva, demokracije. Torej, vsega tistega, kar smo si po letih zatiranja na tem področju priborili v Sloveniji in ker ste teptali to v prejšnji vladi in česar si ne želimo več. Zoper to in na tak način se bori tudi predsednica. Torej za pravno državo in demokracijo.

Hvala vam na desni strani te dvorane, ker ste nam z vašimi dejanji v prejšnji vladi in še kakšni nazaj omogočili prihod v ta hram demokracije, ki ga kot prva med nami uspešno, spoštljivo in preudarno vodi predsednica Državnega zbora Urška. Seveda vam je trn v peti, ker spoštuje Ustavo, zakon, Poslovnik. Preprosto spoštuje pravni red in vam se ne ukloni, ko izvajate nanjo pritisk, ko zoper njo vlagate kazensko ovadbo, ko jo tožite v Evropi. Lepo vam je danes predsednica povedala, ni se vam uklonila do sedaj in se vam tudi ne bo v prihodnje. Ne bo dovolila, da si državo prikrojite svojim lastnim interesom, ker je Urška zvesta državljankam in državljanom in je tudi za to, da da jim služi, vstopila v politiko in še enkrat hvala, gospod Janša, SDS, NSi, za ta predlog za razrešitev, na nek način ga jemljemo tudi kot božično darilo, zato, da lahko danes povemo, kako bomo še naprej svojo funkcijo poslank in poslancev odgovorno opravljali. Kot še nikoli do sedaj v zgodovini pa ste poskusili, kar desetkrat smo danes slišali in tudi danes vam ne bo uspelo. Danes vsi tisti, ki so kadarkoli podvomili v delo tega zbora pod taktirko prve med nami, spoštovane predsednice Urške, zagotovo več ne dvomijo v delovanje tega zbora. V teh dneh je naša predsednica dobila še dodatno priložnost, da ljudem jasno pove, kaj zna, kako deluje in kako bo delovala še naprej. Nič ne bo drugače. Zakon bo vedno razlagala v skladu z namenom in preprečevala vsakršne zlorabe. To je dolžnost predsednika. Tudi oblačil ne bo menjala, ker je kolegom iz opozicije njen način oblačenja nevšečen. Ne bo. Predvsem pa ne bo spreminjala svoje srčne kulture. Še naprej bo borka za pravice tistih, ki so slabše slišani, pa si to zaslužijo, predvsem tistih. Niso vsi glasni in ne morejo vsi svojih pravic izkoristiti, tudi če jim zakon le te daje. Še naprej bo branila pravno državo, demokracijo, človekove pravice. Danes sem prebrala tudi na predsedničinem Facebook profilu, ki je dobil že skoraj 5 tisoč všečkov, preko 115 delitev in preko 900 pozitivnih komentarjev in to je še dodatni pokazatelj, kako hvaležni vam moramo biti za predlog današnje seje. In smo vam hvaležni in delali bomo še naprej tisto, kot si vi želite, da ne bi počeli. Vi si ne želite, da bi nam ljudje zaupali, ampak mi smo dolžni graditi na zaupanju in spoštovanju v ljudi. To si naš narod zasluži. In kaj je zapisala danes naša predsednica? "Ponosna sem, da sem lahko bila prva ženska predsednica Državnega zbora, ponosna sem, da sem ob vseh diskreditacijah, provokacijah in žaljivkah ohranila vzravnano hrbtenico in ponosna sem, da sem kljub hudim očitkom spoštovala Ustavo, zakone in Poslovnik ter nisem dovolila zlorab parlamentarnih institutov. Kjerkoli se bo moje delo nadaljevalo, vedno bo moje vodilo v dobrobit ljudi, spoštovanje človekovih pravic in zaščita okolja. Nikoli se ne bom uklonila pred tistimi, ki sejejo sovraštvo, razdor in izrabljajo državo za lastne interese. Ostala bom takšna, kakršna sem. Hvala vsem, ki zaupate vame." Je zapis na Facebooku zaključila naša predsednica. Ogromno pozitivnih komentarjev se nahaja pod to objavo, pa jih bom nekaj, glede na to, da nekaj časa pa še imam, prebrala. "Zame ste daleč najboljša predsednica Državnega zbora, poštena, pametna, neustrašna, pokončna. Marsikateri politik bi se lahko zgledoval po vas." Pa dalje. "Tako ponosna sem, da sem že kar malo domišljava, ko imamo tako predsednico Državnega zbora.

Veliko nas je, ki vas podpiramo, in ste ena od redkih, ki točno ve, kaj je prav in kaj - globoko spoštovanje. Pa dalje. Pokončne, močne osebnosti, še posebej ženske, so trn v peti prav tistim, ki sejejo sovraštvo in razdor. Ostanite še naprej zvesti sami sebi in vrednotam. Pojdite hrabro naprej. Gospa Urška, ste močna in sposobna ženska. Veliko žalitev in sovraštva je med primitivci. Želim vam veliko moči in volje, da junaško premorete vse ovire. Srečna sem, da vas imamo. Slovenija rabi še več takšnih, kot ste vi. Naj bosta sreča in zdravje z vami. Tako malo nas je Slovencev, pa toliko zlobe in razdorov med nami, zaradi proizvajanja razdorov, sovraštva, podtikanja in korupcije, zavajanja brez slabe vesti in odgovornosti tudi brez kazni na eni strani in pokončne drže, vero v pravico, poštenost, kulturo in sožitje na drugi strani, kar predstavljate tudi vi. Vsaka čast! Upanje in prava pot sta za nas in si tega želimo in podpiramo. Še mnogo je podobnih komentarjev, lahko si jih preberete. Razrešitve ne bom nikakor podprla. Spoštovana predsednica, bodi to kar si, ostane naša prva prava srčna dama tega hrama demokracije. Ljudje ti bomo hvaležni, imaš našo podporo. Urška, ne bo zapustila mesta predsednice Državnega zbora kot jo pozivate. Svoje delo bo opravljala zakonito, korektno in še naprej v dobro ljudi. Najlepša hvala. In kot zadnji v tem krogu, Andrej Hoivik. Da slišimo. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Danes ni pred menoj budnica, je na računalniku nalepka, ampak sta dve knjižici: Ustava Republike Slovenije in Poslovnik Državnega zbora. Prepričan sem, da če bi sedela tam, kjer sedi zdaj gospa Sukič, magistrica oziroma magistra Urška Klakočar Zupančič, bi najbrž tudi te dve knjigi zasegla zasegla s pomočjo varnostnika tega Državnega zbora. Kajti, ti dve knjigi, ti dve knjigi, jo mučita še bolj kot budnica Janeza Janše. Bolj jo mučita, ker jih zavestno krši in bi velikokrat dala vse, da ti dve knjigi ne bi obstajali. In ker seveda jih ne more zažgati, ne more jih izbrisati iz obličja zemlje, jih pač interpretira po svoje in se sklicuje na svoje ideje, na svoje najbrž tudi romanske zapise iz Gretinega greha. Ne vem, nisem prebral te knjige, Budnico pa sem z veseljem. Zdaj, kar sem slišal na koncu pri razpravi vodje poslanske skupine gospe Nataše Avšič Bogovič moram reči, da je še celo boljša od kolega, zdaj ministra gospoda Sajovica, ker takšnih nebuloz res nisem si pričakoval. Kajti dejala je - poslušajte, rekla je, nič ne bo drugače torej, Urška Klakočar Zupančič bo še naprej zavestno, kot je sama dejala, prevzemala odgovornost za kršitve, zavestno bo dejala, sicer nimam glasu obrazložitve, ampak vam povem, da bom glasovala proti, ona pravzaprav javnosti pove, da bo kršila Poslovnik in to dela vsak dan skozi vedno. Mi smo v naši, tukaj v našem predlogu za razrešitev smo taksativno navedli vse člene ustave, vse člene in pod člene in alineje Poslovnika Državnega zbora, ki jih krši. In tudi danes še vedno krši. Tudi danes, ja, spoštovana Tamara Vonta, Ustavo Republike Slovenije, ker še vedno ni odobrena parlamentarna preiskava glede energetike. In tudi zato, kot sem dejal takrat, pa me je tam kolega Tomaž Lah energetik rekel, da se ne bo podražila elektrika pa se je zdaj ne samo za 30 procentov, za 300 procentov se je nekaterim podražila. In ta parlamentarna preiskava bi tudi iskala politično odgovornost, zakaj je temu tako, zakaj je temu tako?

da je kršila s tem, ko ste glasovali o sklepu o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o Zakonu o preiskovalki. Ja, Ustavno sodišče je šest proti dva ugotovilo, da je bil sklep ustaven. Čestitke. Ampak, a veste kaj je pa najbolj zanimivo? Da tisti ustavni sodnik, ki pa je glasoval proti in je velikokrat dal odklonilno mnenje, doktor doktor Jaklič, pa tako moti vodjo šefico zakonodajne veje oblasti, magistrico Urško Klakočar Zupančič, da ga je, ker je pač nevešča zakonov, predvsem zakon o Ustavnem sodišču, pozvala javno ustavnega sodnika k odstopu, javno tukaj pred dvorano na novinarski konferenci. In potem, ko ji je ustavni sodnik javno zapisal, da pravzaprav ni kršil ničesar, to pravno argumentiral, pač ni magistrica kot gospa,

zato ker ona pravi, mene pa ne bo noben zajebaval. To je dejala v primeru kraje moje zasebne lastnine. Ne, Urško Klakočar Zupančič, ne bo noben ustavni sodnik zajebaval, ne niti poslanci, niti Ustavno sodišče. najbolj smešno je, ko potem vladna koalicija očita naši poslanski skupini in našemu predsedniku, da stoji pred sodiščem, kjer se protestira proti krivemu sojenju. In spoštovana Lena Grgurevič, prosim naučite se razliko med krivosodstvom in krivem sojenju. To sta dva različna pojma, prosim, ker vi ste izglasovali na tisti famozni seji Odbora za pravosodje ste cenzurirali kolega Černača, ker je govoril o krivosojenju in je bral ustavno odločbo. In ste mu odvzeli, tudi s pritiskom predsednice Državnega zbora, besedo proti Poslovniku, proti 39. členu Ustave Republike Slovenije. In bom še povedal eno osebno noto. Tista famozna seja, izredna seja, ko smo obravnavali tematiko na področju kulture in šikaniranja in ko je mene sama predsednica Državnega zbora, ki jo pozdravljam sedaj zopet v dvorani končno ob koncu, grozila s tem, da bo mene prijavila na policijo, da bo mene prijavila na policijo zaradi tega, ker naj ne bi kot javni funkcionar prijavil enega drugega kaznivega dejanja. To je grožnja tudi po tistih členih Kazenskega zakonika in Obligacijskega zakonika, ki ga je prej navajala nespretno gospa Vera Granfol, z mesta predsedujoče, z mesta predsedujoče in predsednice Državnega zbora. In nenazadnje tudi dvomila je v poslansko imuniteto. Je rekla, ja, ne vem, morda pa ne bi bilo slabo, da bi se ta ukinila. In seveda to je nesprejemljivo, to je nedopustno, to je ponižujoče tudi do nas opozicijskih poslancev, ki smo predstavniki ljudstva. Naša poslanska skupina, 280 tisoč volivcev je volilo za nas. In seveda bom z velikim za obkrožil razrešitev, predlog torej razrešitve predsednice Državnega zbora, Urške Klakočar Zupančič. Hvala. Poslanec, predlagam, da se po končani seji opravičite vodji Poslanske skupine Gibanja svoboda, ker ste izjavili, da govori nebuloze. To je spet ena takih, da bi vam lahko dala opomin, pa ne bom. Lepo vas pa prosim, da reflektirate in se opravičite. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predsednica Državnega zbora in predstavnica predlagatelja. Besedo ima predsednica državnega zbora, magistrica Urška Klakočar Zupančič. Ne,

Tako kot sem na začetku dejala, to kar predstavlja predsednica Državnega zbora ni moč, ampak je šibkost.

in pravkar je pokazala svojo šibkost. In žal smo danes namesto hrabrosti priča predrznosti, namesto umirjenosti, smo priča razbrzdanosti, namesto visokomiselnosti smo priča nadutosti, tudi to je nadutost. Zapuščanje dvorane in namesto blagosti smo priča togosti, tudi to, zapuščanje dvorane na to kaže. V začetku je vsak, ki je krivičen in sovražen, imel možnost, da ne bi postal takšen, zato je krivičen in sovražen po svojem hotenju, torej želi biti krivičen in sovražen. Jaz sem še vedno mnenja in marsikdo od filozofov in vseh nas verjame, da je vsak človek v osnovi dober, vendar če se odloči, da bo krivičen in sovražen, to tudi postane, in tako tudi potem deluje. V današnji razpravi, ki je bila opravljena v teh nekaj urah, nismo slišali odgovorov, argumentov koalicije, predvsem seveda koalicije poslancev Svobode, ki so razpravljali, da bi zavrgli vse te primere, ki jih očitamo predsednici Državnega zbora, ampak so govorili, da lažemo, da zavajamo, da vse kar govorimo, niso resnice. Vsi videoposnetki sej pričajo o tem, da ne lažemo. Vse izjave, ki so bile danes izrečene so oziroma prebrane so izjave, ki obstajajo v magnetogramih, v videih, in tako naprej. Delate žrtev iz predsednice Državnega zbora češ, da jo mi maltretiramo, da ne dopuščamo, da deluje, da je prav, da deluje tako kot deluje proti, bom rekla, opozicijskim poslancem. Danes smo tudi slišali s strani kolegice vodje Poslanske skupine Svoboda, da se zahvaljuje Janezu Janši za to sejo. Jaz ne vem zakaj njemu, zakaj ne celi naši poslanski skupini, on je šele deveti podpisan, ni prvopodpisan, tako da brez tega vam ni živeti in zato, zato bi bilo res dobro, da si preberete to knjigo Budnica, ker mi bomo začeli jutri brati Butalce, ker to, kar smo danes gledali, je boljše, da beremo Butalce, kakorkoli drugega, da se naučimo kako deluje koalicija. Zdaj, bivša vodja, bivša sodnica, vodja oddelka za etažno lastnino, sedanja predsednica Državnega zbora je v času dela na Okrajnem sodišču kritizirala Vlado in predsednika, takratnega predsednika Vlade in je bila tudi v, mislim, v disciplinskem postopku in potem je sama zapustila po tem postopku, ki je bila sicer baje oproščena, ne vem, nisem sledila temu, ampak po moje je bila verjetno edina, ki je bila v postopku na sodišču, ker je kritizirala predsednika vlade Janeza Janšo. Po moje edina. Jaz še nisem slišala za primer, da bi sodnik, sodnica ali kdorkoli na sodišču odgovarjal zato ker kritizira Janeza Janšo, prej drugače, nasprotno, dobi v bistvu višji položaj, to poznamo te stvari, ampak predsednica Državnega zbora, sedanja, je pač za to bila na disciplinskem postopku, torej je obsedena, jaz moram reči, da je obsedena s predsednikom Slovenske demokratske stranke, tudi večkrat z mesta predsednice v bistvu predsednika Slovenske demokratske stranke, neumestno, in potem verjamemo, da bo takšna predsednica Državnega zbora delovala po vseh etičnih uzancah, po poslovniku Državnega zbora, po Ustavi in bo enaka do opozicije in koalicije. Ne. Ne moreš pričakovati. v prvih sejah je pokazala, da pač ima alergijo na določene poslance iz te strani in potem nikakor ne moreš pričakovati, da bo delovala v dobro vseh, koalicije in opozicije. Zdaj, danes ste brali tudi, to mislim, da je kolegica Avšič Bogovič brala iz Facebooka neke zapise. Jaz upam, da ne živite od teh Facebook všečkov in komentarjev, ker to je vaš mehurček, tako da, če živite od tega, potem res ne vem, če vam je mesto v tem Državnem zboru. No, pa zdaj, ne bom se na vse te njene, predsedničine seveda izjave, ki jih je dala kot, bom rekla, neumestne, ki so bile, ker sem že danes večkrat ponovila, kajti

torej, kršenje Poslovnika in Ustave je pa tisto, kar je največji problem pri predsednici Državnega zbora. Jaz imam tukaj Poslovnik, ki ga imam že od začetka in ga še nisem izgubila. Mandata, ne. Predsednica Državnega zbora ga je baje izgubila in mogoče tudi zato več ne ve, kako je treba ravnati po Poslovniku. Ampak seveda to ni, to ni noben izgovor, ima dovolj strokovnih služb, ki kolikor tudi vem, jo opozarjajo na vse njene napake, ki jih izvaja, vendar dostikrat slišimo tudi to, glejte, nič se ne da, tako se je odločila in to bo izvedla, samovoljno. In tako je samovoljno tudi odločila v primeru referendumskih, predlogov za referendume. Kot sem dejala, v preteklosti je bila parlamentarna praksa, ki jo predsednica Državnega zbora tudi spoštuje, kadar pač njej paše in koaliciji, je bila parlamentarna praksa, da so predlogi za posvetovalni referendum, da se je spoštoval 30 dnevni rok, to se je spoštovalo tudi v vseh predlogih koalicije v tem mandatu in opozicije v tem mandatu in tudi v prejšnjih mandatih ne bom, ampak se dajmo osredotočiti na ta mandat. Mi smo potem, ko je predsednica Državnega zbora samovoljno odločila, da 184. člen oziroma tretji odstavek člena, 184. člena Poslovnika ne velja več, torej, da več ni 30-dnevnega roka za razpis posvetovalnega referenduma, vložili na Ustavno sodišče pač zahtevo za oceno ustavnosti sklepa. Mi smo dobili z Ustavnega sodišča odgovor, da Ustavno sodišče o tem pač ne razpravlja, ker ne gre za vsebinsko, ampak za procesno zadevo, vendar pa smo dobili zraven tudi dve ločeni mnenji in doktor Rok Svetlič(?) je napisal in opozoril na določene zadeve, ki so problematične. Napisal je, da je pač Ustavno sodišče sledilo temu, da o tem ne bo presojalo. Ugotovilo je, da izpodbijalni sklep ni splošni ali abstraktni akt, to posledično sodišče ni pristojno za njegovo presojo ter pobudo zavrglo. Toda s to odločitvijo, ki je sicer s formalnega stališča korektna, Ustavno sodišče hočeš nočeš sporoča še nekaj; da je Državni zbor postavljen v nekakšno ustavno pravno eksteritorialno, kjer je popolnoma prost pri bodočih kršitvah lastnih postopkov, in nadaljuje, res, da je Poslovnik Državnega zbora interni akt samostojne veje oblasti, pri uporabi katerega pripada Državnemu zboru veliko avtonomije, toda upoštevati moramo, da kršitev Poslovnika ni vedno samo kršitev internega akta zakonodajalca. Če se take kršitve začnejo ponavljati in če se pri teh rahljajo mehanizmi v zvezi z nadzorom oblasti, tedaj kršitev Poslovnika preraste v kršitev temeljnih načel ustavne demokracije. Pa mi je lahko sodnik všeč ali ne, mislim, da te besede si lahko zapomnite. Torej, ko enkrat se začne kršiti zadeva in ko se to ponavlja, gre za rušenje temelja, temelj demokratične pravne države. In to rušenje oziroma te kršitve Poslovnika Državnega zbora so se zgodile že kaj kmalu, v letu 2022 in potem nadaljevale naprej. Da spomnim samo na nekaj kršitev ali bom rekla, tudi na konec koncev zavajanj predsednice Državnega zbora. Prva kršitev, ki se mi zdi nedopustna s stališča dela poslancev, je skrivanje dokumentov predsednice Državnega zbora, v primeru, ko smo zahtevali mnenje Zakonodajno-pravne službe glede sklica Mandatno-volilne komisije, ki je obravnavala, torej točko seznanitev s sodbami Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa Programskega sveta RTV Slovenija in o imenovanju generalnega direktorja

potem mnenje zakonodajnopravne službe. Nanj smo čakali dva meseca, do njega prišli popolnoma naključno, izvedeli, da v bistvu obstaja. Kajti, predsednica Državnega zbora je na naše pozive nenehno pisala, da pač tega mnenja ni in celo zavrnila, da se ta dokument nam vroči. Zakaj? Kajti, v mnenju Zakonodajnopravne službe piše, da je ustavno sporno, da se obravnavajo sodbe sodišč v Državnem zboru. Torej, v tem primeru je ena izmed kršitev, ko je predsednica Državnega zbora prvič skrivala dokument, drugič pa dovolila, da se sploh obravnava takšna točka na seji Mandatno-volilne komisije. Naslednje kršitve, ki ji oporekamo oziroma očitamo je tretji odstavek 184. člena poslovnika glede referendumskih rokov, kar mislim pa, da je bilo danes. Že o tem veliko povedanega. Torej, dokler je koaliciji in predsednici Državnega zbora odgovarjal 30-dnevni rok je to spoštovala, celo sama dejala na kolegiju marca 2024, da ta 30 dnevni rok se lahko skrajša samo v primeru, ko gre za zakone po nujnem postopku. Pa je v nadaljevanju, ko je pač bil problem s sklepom glede priznanja Palestine ta 30-dnevni rok enostavno ignorirala in dovolila, da se predlog za posvetovalni referendum obravnava prej kot v 30 dneh. Danes tudi nismo dobili odgovora s strani koalicije, ki je tako branila te zadeve, spremembo parlamentarne prakse, v čem je bil potem potreben 30-dnevni rok pri referendumu JEK, referendumu o konoplji, referendumu o preferenčnem glasu in tako naprej, kar so v kar so v proceduro vložili s strani koalicije oziroma Gibanja svoboda. Torej, nobenega odgovora. Naslednje kršitve, ki jih očitamo, so kršitve poslovnika in pa tudi Zakona o parlamentarni preiskavi, ko smo jo pozvali, da opomni najprej tudi predsednico komisije, ki preiskuje nedovoljeno financiranje strank, da imajo dostop do gradiva vsi poslanci in pa strokovni sodelavci, ki so polnopravni člani preiskovalne komisije. Namreč, predsednica te parlamentarne preiskovalne komisije je zavrnila vpogled v gradivo, torej moj vpogled v gradivo in pregled v gradivu s strani našega strokovnega sodelavca, ki je član preiskovalne komisije. Predsednica je najprej dejala, da bo videla, mislim bo preučila zadevo, potem pa je prišlo bistvu do molka organa, in na to več ni odgovarjala. Potem tudi opozarjamo in predsednica še vedno dovoljuje, da preiskovalno komisijo Gen-I, ki jo vodi Tomaž Lah, poslanec Svobode, da ta poslanec še vedno opravlja mesto oziroma opravlja mesto predsednika komisije, čeprav vemo, da je ena tretjina poslancev, kot določa zakon in Poslovnik o parlamentarni preiskavi, vložilo predlog, da je predsednik priča v tej preiskovalni komisiji, kar pomeni, da ne sme opravljati predsedniškega mesta. Še danes gospod Lah sedi na tem mestu, kolikor pa smo slišali, pa niti ne izvaja oziroma ne opravlja dela, ki mu je naloženo s to preiskovalno komisijo, a hkrati predsednica Državnega zbora ne želi sklicati izredne seje Državnega zbora s točko obravnave ustanovitev parlamentarne preiskave s področja energetike, ki jo je predlagala Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija, češ da se dve parlamentarni preiskavi na isto temo ne smeta odvijati. Tudi tukaj predsednica Državnega zbora ne upošteva parlamentarne prakse. Če se spomnite prejšnjega mandata, so potekali dve parlamentarni preiskavi na temo, mislim, v času covida, in eno izmed teh je vodila naša poslanska kolegica Suzana Lep Šimenko in drugo, kolega Pavšič, ki je v njenem kabinetu.

tretjina poslancev oziroma toliko in toliko poslancev, da je sklic, mora sklicati sejo. Izgovarja se, da moramo popraviti akt o ustanovitvi parlamentarne preiskave. A veste, kaj je napisala ta drugi odgovor? Mi smo prvič popravili, ker prej je ena poslanka rekla, da nismo popravili gradiva. Smo ga, ampak drugi odgovor je bil, da, v bistvu v tem smislu: izbrišite ven, da boste preiskovali GEN-I, potem pa lahko ustanovite preiskovalno, potem pa bom sklicala sejo. Torej, samo, samo ... Že spet odmigujete, ker poslanci, ki tega niste prebrali, ne veste. Ona je točno v odgovoru napisala, da pač želi, da se torej, da bo jasno razmejeno in odpravljeno prikrivanje vsebino akta o odreditvi preiskovalne komisije GEN-I, da je treba to čistopis narediti, torej da želi, da se izloči GEN-I. Torej samo, če tega ne boste preiskovali, potem lahko. Pri preiskovalnih komisijah predsednica Državnega zbora še vedno ignorira tretjinsko zahtevo poslancev članov preiskovalne komisije na področju vplivanja na policijo, ki so zahtevali, da se da pred preiskovalno komisijo priča predsednik Vlade doktor Robert Golob. Predsednik preiskovalne komisije to ignorira, prav tako predsednica Državnega zbora kljub temu, da jih k temu zavezuje zakon o preiskovalni komisiji. Predsednica Državnega zbora pravi, da bo za svoja dejanja prevzela odgovornost. Jaz vas sprašujem oziroma sem že prej spraševala predsednico Državnega zbora, ki je danes odsotna in je s svojo šibkostjo zapustila prej in nadutostjo dvorano, ali bo odgovarjala za to, da je bil doktor Leon Cizelj nezakonito razrešen z mesta nadzornika SDH, kajti predsednica Državnega zbora je dovolila točko na seji Državnega zbora, s katero se je doktor Leona Cizlja razrešilo kot nadzornika SDH kljub temu, da smo na to opozarjali v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tako na Mandatno-volilni komisiji kot na sami seji Državnega zbora, kjer smo tudi zahtevali, da se ta točka umakne z dnevnega reda. Ali bo predsednica Državnega zbora in vsi tisti koalicijski poslanci, ki boste danes proti razrešitvi, ali boste sprejeli to odgovornost? Kajti konec koncev ste tudi vi, ki trdite, da je predsednica Državnega zbora na tem tnalu samo zato, ker je ženska, ker je močna ženska in zato jo pač napadamo, to so vaše besede, ali boste prevzeli odgovornost za dejanja, ki so bila, oziroma za zakone, sklepe, karkoli, akte, ki so bili sprejeti v Državnem zboru, ki jih je v bistvu predsednica Državnega zbora odobrila, da so na točki dnevnega reda? Vi ste tudi potrdili dnevne rede, mi pa smo na te zadeve opozarjali tako kot je primer torej razrešitve nadzornika SDH. Ne, ne boste, ne. V tem je problem, ne boste odgovarjali za to. In zdaj vzdihujete. Ne boste odgovarjali, ker pač je šlo to mimo, ne. Je šlo to mimo. Tako da danes je bilo rečeno s strani koalicije marsikaj, vendar slišali pa nismo nobenega argumenta, zakaj, zakaj branijo predvsem predstavniki koalicije, mislim stranke Svoboda, ker mislim, da ostali ste imeli samo stališča, zakaj, kje so argumenti, da branijo vse te kršitve Ustave in pa Poslovnika Državnega zbora. Zakaj? Zakaj stojite še vedno za predsednico, ki je, bom rekla, po tistem, kar so povedali tudi moji kolegi, nekako sramoti Državni zbor? Meni je zelo žal, da smo lahko takrat, ko je bilo, mislim, da parada mimo častne straže, vhod, prihod mimo častne straže, že prvič lahko videli, da predsednica Državnega zbora enostavno, če ne drugega, ne obvlada oziroma ne želi poslušati protokola.

ne bom rekla, pa bom uporabila vašo besedo »zavržno dejanje«. Danes smo slišali, da so vse te njene, torej od predsednice Državnega zbora kršitve v bistvu manjše napakice, ker smo vendarle ljudje. Ali veste, če se sam nekaj odločaš o nekih stvareh, lahko narediš napako, se pač vidiš, se opravičiš? Ampak predsednica Državnega zbora ima kabinet, ima svetovalce, ima strokovne službe v Državnem zboru in to več niso napakice. To je zavestno dejanje, to so zavestna dejanja, kršitve Poslovnika Državnega zbora in Ustave Republike Slovenije in prilagajanje poslovniške ali pa parlamentarne prakse v svojo korist. Ampak najbolj kar pa, tisto kar pa, ker prej je bilo rečeno, da nas boli, nas ne boli, boli nas nekaj, ne boli, ampak skrbi nas tisto, da bo prišel nov mandat: nov predsednik Državnega zbora, nova koalicija, ki se bo zgledovala po teh praksah in takrat bo opozicija trpela. Tako da zdaj, ko sem to povedala, me v bistvu ne skrbi. Mi je fajn. Bo to super. Samo, potem se ne vem na katero parlamentarno prakso se boste pa potem zgovarjali: na to zdaj ali v Cukjatija ali ono od Brgleza ali katero? In katero? In še enkrat: nič ne maltretiramo in nič ne ustavljamo delo Državnega zbora. Imate najmanj 51 glasov, imate vlado, zbora, predsednice Državnega zbora, predsednika vlade in poslance Svobode, da bodo vse zadeve izpeljane tako kot j bilo obljubljeno 24. aprila 2022. Samo zdajle sem se spomnila, en kolega je prej rekel, da je Urška Klakočar Zupančič postala predsednica državnega zbora 22. aprila 2024, 22. aprila leta 2022 - mogoče je Golob takrat obljubil, da bo, ampak takrat še ni postala. Tako, da ne prehiteva še tem, zgodovino prirejati tako kot vam paše.

če ste opazili, tudi hišo parlamenta: baje so umaknili motilce za ptiče, zdaj pa poglejte kakšna okna imamo? Hvala.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 Imamo 12 prijavljenih. Najprej dobi besedo gospod Žan Mahnič. Zdaj, govora je bilo o kršenju tega 30-dnevnega roka kar se tiče Poslovnika, kar se tiče posvetovalnega referenduma in govora je bilo o zlorabah. Jaz se spomnim ene same zlorabe tega postopkovnega predloga oziroma te možnosti in pri tej zlorabi je v prejšnjem mandatu sodelovala aktualna podpredsednica parlamenta Nataša Sukič. O čem govorim? Ko je vlada Janeza Janše sprejela Zakon o dohodnini, ki je vsem prinesel višje plače, je takrat Poslanska skupina Levica, da bi ta zakon blokirala vložila predlog za posvetovalni referendum. To je bila edina zloraba, dokazana zloraba tega predloga. Zakaj? Ker, ko je koalicija rekla, da bo njihov predlog podprla, da bomo imeli posvetovalni referendum, so pa predlog umaknili. To pa je bila dokazana zloraba posvetovalnega referenduma. Se pravi, oni so predlagali posvetovalni referendum, Počivalšek, Tonin in Janša so rekli, super, podpiramo, skupaj z volitvami bomo referendum izpeljali in Levica je to umaknila. To pa je bila zloraba, ker so želeli samo zavlačevati. In ko smo pa mi rekli super, podpiramo pa so predlog umaknili. In nobenega predloga nismo umaknili, za vsakega smo želeli, da se o njem glasuje. Ampak problem je to, kar je Jelka Godec dejala zdaj nazadnje. Za nekoga problem, za druga sladka skrb oziroma težko pričakovanje. Zdaj, če bo danes Urška Klakočar Zupančič ostala na položaju, to pomeni, da je parlament, vladajoča koalicija v bistvu požegnala vse to, kar Urška Klakočar Zupančič počne. In ker nismo jasnovidci, lahko pa na podlagi pretekle prakse, preteklih rezultatov volitev z gotovostjo napovemo, da vi na volitvah ne boste zmagali, da ne boste sestavili naslednje vlade, da bo minimalno drugačna koalicija, če ne čisto drug, tudi političen pol in bo drug predsednik Državnega zbora počel točno to, kar danes počne Urška Klakočar Zupančič. Nataša Sukič, midva nikoli ne bova v koaliciji. Kaj boste vi takrat počela, če bo predsednik, recimo, iz naše koalicije zavrnil vašo preiskovalno komisijo? Če vas bo..., tudi če bo predsednica noben problem. Mi imamo radi močne ženske, ampak dejansko, ne tiste, ki ne pridejo v dvorano, ki zbežijo iz dvorane, in ki v varnem zavetju svoje pisarne gledajo po televiziji, samo ne pride, pa sem, pa pove: če bi bila gospa res bolna, bi vzela bolniško, bi šla domov. Lahko bi tudi prosila, da razpravo prestavimo na kakšen drug dan, pa seveda tega ni storila. Če se z nekatero, z neko stvarjo enostavno nočeš soočiš, led noge, pa gremo, saj to pri vas predvsem pri njej dostikrat se je že zgodilo in to poznamo. Ampak problem je, ker se vzpostavlja očitno nova parlamentarna praksa, in če bo naslednja predsednica Državnega zbora zavračala vaše preiskovalne komisije, boste vlagali posvetovalne referendume, bomo že naslednji dan sklicali izredno sejo, pa skenslali dol z dnevnega reda, kaj boste naredili gospa Sukič? samo to bomo... Ne, ne, ni obrazložitev glasu, to je razprava, tako da lahko polemiziramo. Dajte se že navaditi. Kaj bo naredila? Ne, ja, nič ne bo mogla, ker vam bomo samo kazali kaj je počela Urška Klakočar Zupančič, in pa rezultat današnjega glasovanja, sicer je tajno, ampak Nataša je že rekla, da jo bo podprla, ne tako, da vi to podpirate in ne jamrati potem naslednji mandat, ne jamrati naslednji Jaz sem si že rekel prej v razpravi, jaz bi si želel, da bi bila diktatura poslovnika, da se ga držimo kot pijanec plota, saj pa gospa je sodnica, bivša pravnica, zdaj, kakšno je vaše njeno pravno znanje, sem že dokazoval prej sodbo sodišča ne, je čisto povozila vse njene argumente, pravne. Ampak problem je, ker se zadeva obrne, nekdo bo počel isto, kaj bo potem? Ne. Ampak ona daje takšen zgled. In ona je že večkrat rekla, da je, ko kdo od nas kaj reče, da jo je sram, da je predsednica takšnim poslancem, ja komot odstopil, saj nazadnje je to rekla tudi na Odboru za pravosodje. Bom pa tudi jaz rekel, tudi mene je sram, da imamo takšno predsednico Državnega zbora . Veste tisti, saj sami pravite kako se križate, pridejo kakšne mednarodne delegacije kaj gospa vse počne pri kosilu, pa to je še najmanj kar počne tu v parlamentu, tisto je problem.

Podivjana kobila, dvorna norka, praznoglavka, koza, krava na strehi, nevzgojena smrklja, ki jo je treba poslati na zaprti oddelek psihiatrije. Vse to in še več v takšnih in drugačnih tako imenovanih medijih in kanalih, ki jih je več kot očitno financirala samodržna in nedemokratični madžarski aparat zelo vztrajno in očitno po nareku širi komentariat, ki si ga tudi v Sloveniji želi ženske spraviti med štiri stene in za štedilnik, očitno tudi kolegico Urško Klakočar Zupančič, kot je, kot da bi bili v kakšni drugi državi, kjer so mladim dekletom prepovedali šolanje, izražanje in tudi to, da se jih sploh opazi. Zanimivo, a ne. Vse to ji očita komentatorska klet s Trstenjakove. Potem pa jih po pa jim njihova uradna izpostava tukaj v parlamentu skoraj v isti sapi očita, kot da mojstrsko krši ustavo. Podobno kot njihovi prijatelji iz Madžarske, Slovaške, Srbije,

kjer bo en sam človek odločal o tem, kdo bo na hitro obnovil železniško postajo in se potem zruši(?) in ubija ali pa, če prinesem dogajanje v Slovenijo, kdo bo dobavljal medicinsko opremo, hitre covid teste ali pa kdo bo zaplinil center Ljubljane, kjer so v njej ravno ljudje, ki preveč razmišljajo s svojo glavo in niso ustrezni državljani. Saj vemo, kaj vsa ta nedoslednost pomeni. Da kolegica Urška Klakočar Zupančič ni podivjana kobila, ampak dober konj, za katerim se praši, dočim se na drugih kobilah zgolj prah nabira. Kar opozarja na nestrpnost, ker opozarja na nestrpnost ker dosledno sledi pravnim normam in ne pristaja na zlorabo pravnih odločb za politizacijo, ne pristaja na zlorabo pravil za to, da bi drseli v družbo, ki si jo peščica v tej državi tako želi, s šibkimi javnimi službami, ki bi si jih prijateljsko privatizirali za svoje koristi, v družbo brez motilcev, brez ženskega glasu, brez ženske iskrenosti, topline, drugačnega pristopa. Priznam, tudi sam se kdaj ne strinjam s kolegico Urško in njenimi zelo jasno izraženimi pogledi na dogajanje. To je čar, to je bistvo demokracije. Bistvo. Na napakah se učimo in različnost nas bogati, in to sta odliki prve predsednice Državnega zbora v zgodovini Slovenije, to pa je tudi bistvo današnje debate. Imamo grmado, čarovnico pa je treba zažgati, naj stane, kakor hoče. Kot, da bi predlagatelji prebrali predsedničino knjigo o tem, kako so to reševali v nekih drugih časih.

Razlage so seveda različne, a po črki zakona, in tako se je odločilo tudi sodišče, je imel takratni predsednik prav in črki zakona tukaj kot nekdanja sodnica sledi tudi trenutna predsednica Državnega zbora. Je parlamentarno preiskavo samovoljno zavrnila? Seveda je ni, Je pa opozorila in to večkrat, na spoštovanje zakona. Prvič, ZPS Državnega zbora je opozorila na nepravilnosti v zadevi za odreditev nove preiskovalne in ni si je izmislila Urška Klakočar Zupančič. Drugič. Predsednica je zgolj opozorila na načelo pravne varnosti in na to, da pravila ne dovoljujejo ustanovitev več preiskovalnih komisij z isto vsebino, kar bi lahko ogrozilo ustavna načela in človekove pravice. In tretjič, kot zelo pomembno, predsednica je predlagala, da opozicija popravi svojo zahtevo skladno z ZPS, mnenjem ZPS ali pa se dogovori s koalicijo za razširitev že obstoječe parlamentarne preiskave. Storila je torej to, kar stori demokratična, sodobna in strokovna nosilka oblasti v napredni državi 21. stoletja. Upoštevanje je tudi to, da je parlament prostor različnih stališč, kresanj(?) mnenj in ugotavljanja politične odgovornosti. In v resnici gre pri tej pri tej razpravi, se pravi, v resnici gre za to, pri tej razpravi. Kolegica Urška Klakočar Zupančič ni le predsednica Državnega zbora, ampak je tudi simbol progresivne, odprte / znak za konec razprave/ in pravične Slovenije. To je skriti motiv vseh njenih diskrecij. Moteča je, odstraniti jo je treba. Preveč ljudi prepozna njeno iskrenost, previsoko je na lestvicah priljubljenosti. Lahko si nismo všeč, lahko se ne strinjamo, to je eno, drugo pa je spoštovanje,

po 76. členu Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se mu izreče, kolegu, opomin. Namreč, tisto, kar je od začetka govoril, ni dokazal z argumenti, zato prosim tudi predsednika, da pozove Aleksandra Prosena Kralja, da mu izroči svoj govor, kajti to terja tudi naznanitev sumov kaznivega dejanja,

smo opozorili tudi kolegico Grgurevič zadnjič v razpravi, tako da opomina mu v tem trenutku ne bom dal. Gremo naprej z razpravo. Naslednja dobi besedo gospa Tamara Vonta.

ker tolikokrat kolikokrat vi zapustite to dvorano, je ne zapusti nihče drug. Torej sami ste priznali, najšibkejša poslanska skupina v zgodovini. Druga stvar, vaša zahteva o seji, da razjasnim za ljudi, ne. Je pač niste vložili po pravem členu poslovnika. Kljub vaši izjemni sposobnosti in vašim izjemnim dolgoletnim letom, ki jih preživite tule v Državnem zboru, ste zgrešili člen. In zato je ni bilo, samo da bo ljudem jasno. Sklicevali ste se pač na napačen člen in temu pač ni pomoči. Za to ni kriva predsednica Državnega zbora, ampak ste krivi vi. Vsa ta leta spremljamo diskurz, ki je zelo tipičen za eno politično skupino, zelo enovit. Ni unikaten, ker se seli iz nekih drugih držav, ki ga raznašajo precej uspešno po svetu, je pa zelo enovit in zelo tipičen. Gre za to, da kadar je razprava o ženskah v politiki recimo, ampak na splošno, ko se govori o političarkah, gre za pomembno distinkcijo, katere političarke so naše in katere so one od onih drugih, ker za naše političarke veljajo druga pravila in drug diskurz kot kot za druge. Naše so lepe in pametne, so ženske, nežne matere, ne vem kaj, one druge so pa rugobe, grde, zlobne, hudobne, ne vem kaj. To je ta diskurz tipičen, ki smo mu priča v tem Državnem zboru in tudi v vseh teh, kako naj rečem, tako imenovanih medijih vedno znova in v vseh kletnih izpadih. Kot sem že enkrat povedala in zdaj bom vsakič lahko to rekla, da obstaja nek priročnik, ki ga uporabljate prav vsi, od prvega do zadnjega. In to ne kaže na kreativnost, to kaže na nekaj drugega. To, da se razpravlja o političarkah oziroma o komerkoli, o ministricah, o poslankah, da razpravljamo o njihovih oblačilih, o njihovih čevljih, zame je to že samo po sebi nekaj nedopustnega. Jaz še nisem bila priča neki razpravi v tem Državnem zboru, kjer bi recimo razpravljali o čevljih gospoda Janeza Janše ali pa o njegovi obleki. Mogoče, da ima tukajle nekaj narobe z rokami, ker vedno na eno stran visi suknjič. To je nedostojno, to je res neumno. In mi se pogovarjamo o tem, a ne. Ali pa recimo, da bi rekli, da se nekdo oblači v modro pa rumeno, da s tem pokaže, da je pripadnik določene stranke. Predvsem za žensko bi to rekli. Pa kakšne pete ima pa kakšne barve čevljev pa podobne neumnosti pa nakit pa koliko stane, pa kako, mislim, to je res grozljivo. To je grozljiv poden, ki smo mu priča, nič nismo mi, gospa Jelka.

ki jih je nosila Judy Garland, prodani za 24 milijonov dolarjev. Morda bomo pa enkrat proračun tega Državnega zbora oplemenitili s prodajo Urškinih rdečih čevljev za skupno dobro levih in desnih. Potem naslednja debata, ki je bila o alergiji, o alergiji, ki da jo ima naša predsednica Državnega zbora na koga. Pa si poglejmo malo od bližje, kaj alergija je. Alergija na nekaj je pretirana reakcija na običajno neškodljive snovi. Meni se zdi grozno, gospa Jelka Godec, da ste vaše delovanje skrčili na neškodljivo snov. Torej alergija je pretirana reakcija na sicer neškodljivo snov. In vi se iz tega parlamentarizma delate norce in ga označujete za neškodljivo snov, na katerega ima lahko nekdo alergijo.

Hvala. Bom najprej se obrnila na kolega Hoivika, ker prej nisem uspela uporabiti replike, ker ni bilo več časa. Kolega Hoivik, zahvaljujem se vam za vašo pohvalo mojega dela, se trudim in se bom še naprej trudila. In nisem govorila oziroma kako ste že rekli, da uporabljam nebuloze, pač ste me zelo, zelo narobe razumeli. Rekla sem, da bo predsednica Državnega zbora še naprej ščitila ta hram demokracije, da se bo zavzemala še naprej za človekove pravice, pravno državo in demokracijo, da bo še naprej delovala v skladu z ustavo, zakonom in Poslovnikom. To sem rekla. Pa ne razumete ali nočete razumeti ali je to pripisati morda vaši mladosti, ne vem, točno to sem rekla. In še enkrat hvala za ta prostor danes tukaj. Vi sicer pravite, da se nahajate v cirkusu z Butalci. Mi pa se bomo še naprej trudili spoštovati pravni red in odgovorno opravljati svoje delo tukaj v tem Državnem zboru na način, kot so nam ga zaupali volivke in volivci. Pa morda samo še repliciram tudi vodji Poslanske skupine SDS, kolegici Jelki Godec. Naša predsednica Državnega zbora Urška ni obsedena z vašim predsednikom, gospodom Janšo. Nikakor ji tega res ne pripisujte, ker to pa je žaljivka za tako plemenito, tako srčno osebo, kot je predsednica. Morda pa je kdo drug obseden z njo in to me niti ne čudi zakaj. Spoštovani opoziciji bi res priporočila, da spremlja delo predsednice Državnega zbora vse dni v tednu, ne samo takrat, ko vodi sejo. Je pa res, da vas močno nervira in iritira njena srčna kultura in njeno zavzemanje za ljudi. Brez izjeme, brez izključevanja, se zavzema za ljudi, zato jo ljudje spoštujejo in mi tudi. Pa še nekaj, ali ste danes povedali tukaj kaj pozitivnega, kaj srčnega, kaj plemenitega? Ja ne, samo jeza, togota, napad, strašenje, razdvajanje ljudi, ves čas eno in isto in samo razvajanje. Nervira vas tako rekoč vse, nervirajo vas čevlji predsednice, oblačila, tatuji predsednice. res mislite, da se mora predsednica oblačiti tako kot, recimo, poslanke SDS ali pa obuvati tako? Pomembno je za nas kvalitetno delo, kvalitetno vodenje Državnega zbora, oblačila so pa tukaj res zelo drugotnega pomena ali pa nimajo nimajo pomena, bi jaz temu rekla. Moramo pa biti urejeni, spoštljivi, delati v skladu z Ustavo, zakonom in Poslovnikom in se zavzemati za ljudi. Predsednica Državnega zbora danes ne bo razrešena, to si upam trditi in vam predlagam, da si najdete drugo igračko in pustite, da dela predsednica Državnega zbora tako kot ji veleva Ustava, zakon in Poslovnik. In ravno tako je to naše delo, tudi vaše delo, vseh nas 90 poslank in poslancev. Vesela sem torej, da je danes nastopil trenutek, da se je lahko povedalo v tem hramu demokracije vse, kaj je naše delo, kaj so naše odgovornosti in kako je treba delovati v korist naroda. Vam pa, kot rečeno, ne samo predsedniku Janši, celotni Poslanski skupini SDS, tudi NSi, kot sem že povedala, se zahvaljujem, da ste danes s podpisi omogočili sklic te seje v zvezi z zahtevo po razrešitvi predsednice Državnega zbora. Hvala.

da sem napačno jo razumel. Zdaj nebuloza v SSKJ pomeni neumna, nesmiselna, zavajajoča trditev. Spoštovana magistra Avšič Bogovič, ko vi pravite, da predsednica državnega zbora spoštuje ustavo, upošteva Poslovnik Državnega zbora in to podkrepite s tem, da rečete nič ne bo drugače, to je zame nebuloza, ker je dokazano tudi s strani pravnih strokovnjakov, da predsednica državnega zbora zavestno krši poslovnik. In še enkrat, lahko še enkrat citiram ali pa predvajam posnetek, sama je dejala na eni izmed sej in jo citiram: "Vem, da nimam obrazložitve glasu, ampak še vedno pa vem, da bom glasovala proti." Torej zavedala se je, da nima besede, ampak je javno povedala, da bo kršila poslovnik pa je šlo za eno pravzaprav zelo minorno zadevo. In zdaj ste, spoštovana Avšič Bogovič, spet nadaljevali z nebulozami. V stališču predlogu za razrešitev niso omenjeni nobeni rdeči čeveljci, nobena frizura predsednice državnega zbora, nobeno mini krilo ali pa delkote. Nič, preberite mi kje kaj piše? Nikjer. Pišejo taksativno naštete kršitve državnega instituta, ustavnega instituta državnega zbora, kršitve Ustave Republike Slovenije in Poslovnika Državnega zbora, kršitev veljavne zakonodaje, grožnje poslancem in poslankam in ostale prekoračitve oziroma zlorabe pravic. Mene bi bilo sram, če bi bil vodja poslanske skupine največje koalicijske stranke, da bi tako, ko zmanjka argumentov povzemal ene medije in navajal, da smo mi to zapisali v stališču, tako kot zdaj vidim, že mediji spinajo to odločbo Ustavnega sodišča, ki je pač reklo, da je prav, da se na zakonodajnem referendumu ne odloča o Zakonu o preiskovalki. Tega predsednici ne očitamo niti s črko. Tega ji ne očitamo. Očitamo ji pa kršitev ustave - to je pa 93. člen Ustave, 85. člen Ustave, 2. člen Ustave. Morate, spoštovana Lena Grgurevič, se naučiti, kaj je preiskovalka, kaj pa zakon oziroma novela Zakona o preiskovalni komisiji. To sta popolnoma drugačni stvari. Pa vi ste predsednica Odbora za pravosodje? Gospa Živec, ki je pa prej manipulirala s temi podatki pa je vaša podpredsednica. Poglejte, v taki državi sedaj živimo. In ne nazadnje, spoštovana Avšič Bogovič, vi ste prej sami imenovali predsednico za igračko, citiram, rekli ste: "Naj PS SDS najde drugo igračko." - torej, za vas je predsednica državnega zbora igračka in potem nam očitate, da smo žaljivi in da jo da vpletamo z ne vem kakšnimi besedami. Vi ste jo poimenovali za igračko. Pravzaprav ja, lahko se z vami delno strinjam, je igračka, ki jo uporabi predsednik vlade, ko mu to zapaše, ko ne želi, da se preiskuje njegovi sumljivi posli / nerazumljivo/, ko ne želi, da se preiskuje domnevno nezakonito financiranje vaše stranke leta 2022, ko ste nastali, tri mesece pred predčasnimi oziroma rednimi volitvami. Ja, potem pa je lahko igračka v rokah predsednika Vlade, ki pravi, da je KPK farsa, okej, tukaj se z njim v resnici lahko strinjam, hkrati pa ne zaupa v policijo in uporabi predsednico državnega zbora za zlorabo po zakonih, po nujnih postopkih, kršenje 30-dnevnega roka in tako naprej. In seveda, ko predsednica Državnega zbora tega ne zmore več, začne kričati, javno pozivati poslance, tako kolega Reberška, mene in vse ostale, kolega Janša in tako naprej, naj utihnemo, da nimamo več besede in tako naprej. Prijavlja na policijo in tako naprej. In se dere, da je noben ne bo "zajebaval", s tem, ko poslanec da pred mikrofon knjigo in dobi opomin, ko ga ni v sejni dvorani. Mislim, da bom šel v zgodovino parlamentarizma, ker nisem zasledil, naj mi kdo pove, bom gospoda Jerovška morda poklical, če on morda ve kdaj se je poslancu izreklo opomin, ko ga ni bilo v dvorani. Mislim, v Svobodi je to izgleda možno. In seveda še enkrat, podprl bom z argumenti, ker vedno poskušam v tem parlamentu argumentirati svoje odločitve. Podprl bom z argumenti

Hvala lepa za besedo. Torej danes smo bili priča nekajurni enostranski interpretacijami Ustave, poslovnika, sklicevanje na točno določene izbrane strokovnjake ustavnega prava in pa branjenje fiksnosti, nesprejemljivosti parlamentarne prakse. Menim, da, ali pa vsaj mislim, da se je v preteklosti, se je enkrat ta praksa vzpostavila, se tudi kdaj pa kdaj spreminjala, še posebej takrat, če se je ugotovilo, da ni dobra in da dopušča različna tolmačenja in s tem tudi zlorabo. In verjetno se je tudi v prejšnjih mandatih dogajalo, da je prihajalo do zlorabe. Eno je priznal kolega Mahnič, on je govoril da je prihajalo do zlorabe 3. člena, tretjega odstavka 184. člena v zvezi s sklicevanjem oziroma predlaganjem referendumov. In glej ga zlomka, to je bila zloraba. To, kar se je pa v tem mandatu zgodilo zelo podobno, pa ni bila zloraba. Žal nas v prejšnjem mandatu še ni bilo, ni bilo tudi predsednice Državnega zbora, da bi vam pomagala poseči pa presekati tisto stanje, tako kakor je zdaj, da se zloraba ne bi več ponovila oziroma da se ne bi več ponavljala. Tako da menim, da je predsednica ravnala v skladu z vladavino prava, ker je poiskala prave rešitve v teh, za te probleme, in verjamem, da bo še naprej spoštovala vladavino prava in da bo odporna zoper vse insinuacije in pa enostranske pritiske s strani opozicije. Hvala.

predsednice Državnega zbora. Ne moti me njihovo, njena oblačila, njena frizura, njene torbice in čevlji, spustila je pa samo delovanje Državnega zbora na zelo nizek nivo. Kršenje Poslovnika in Ustave so velike kršitve. Ples na proslavi pred gardno vojsko, obračanje hrbta, to je zelo velik zdrs, ki je unikum do sedaj.

mislim, da so presegli vse meje. Zato bom glasoval za njeno razrešitev. Hvala.

Danes sem že dostikrat, pa zadnjih par dni poslušala ali gledala določene knjige. In mogoče bom tudi jaz enkrat v prihodnosti napisala kakšno knjigo, zaenkrat pa vam bom prebrala samo eno basen, ki sem jo napisala. In za vse tiste, ki pač ne poznate, tukaj nastopajo živali, da ne bi bil kdo užaljen ali pa da ne bo tega vzel osebno. Torej tako glasi. živeli, kjer so živali upravljale parlament, je modra sova Urška zavzemala mesto vodje. Urška je bila znana po svoji modrosti, odločnosti in izjemnem sočutju. Vse živali razen opic so jo spoštovale zaradi njenega pravičnega in strokovnega vodenja. Nekega dne so sitne opice sklenile, da bodo poskušale razrešiti Urško z njenega položaja. Trdile so, da je Urška neprimerna za vodenje, sestavile so obtožbe, polne pretiravanj in neresnic ter sklicale posebno sejo parlamenta. so začele širiti svoje neutemeljene očitke, kar je povzročilo nemir in ogorčenje med ostalimi živalmi. Zato so druge živali, kot so zajec, lisice in ježi, ki so poznali Urškino delo in vrednote, stopili njej v bran. Zavedali so se, da je Urškina kombinacija sočutja, strokovnosti, odločnosti in integritete ključna za dobro delovanje parlamenta in zaupanje javnosti. Kljub vsem očitkom in pritiskom so opice na koncu ostale praznih rok. Urška bo nadaljevala svoje delo z enako vnemo kot prej, z njeno modro vodstveno roko in bo parlament, torej bo deloval še naprej. Nauk pa seveda ima vsaka basen in tudi ta ga ima. Pravičnost, sočutje in modrost dolgoročno premagajo neutemeljene obtožbe in populizme. Pa ta glavno: parlament ni cirkus ali teater, temveč prostor resnega in odgovornega odločanja. Hvala lepa.

Hvala, gremo naprej. Naslednji dobi besedo gospod Rado Gladek. **RADO GLADEK (PS SDS):** Ja, hvala lepa. Tudi jaz se s kolegico Andrejo zelo dobro razumem in obljubim, da ji v naslednjih dneh prinesem šop banan, tako da, pa jih bova mogoče skupaj pojedla Ampak, če začnemo malo bolj resno. Poglejte, predsednica Državnega zbora je v javnost torpedirala do takrat skrita objava njenega zapisa na Facebooku, se pravi, sodnica je v zaprtem profilu Facebooka kritizirala takratno vlado, takratno stroko in ta kritika se je kasneje izkazala za popolnoma neupravičeno, saj vsi dobro vemo, kako je Slovenija izšla iz takratne covid krize na vseh področjih. In če je predsednica Državnega zbora na začetku svojega mandata še kazala neko željo po uravnoteženem vodenju oziroma gledanju na svoje kolege poslance, enakovredno, lahko se tudi spomnimo njenega žuganja premierju v juniju 2022, mislim, ko je rekla, da ne bo dopustila, da bi policijo spuščali nad demonstrante, so te stvari zamrle, po mojem mnenju, po enem dogodku, in sicer po vašem svetu stranke oktobra leta 2023. Jaz se še dobro spomnim posnetkov, ko ste nekateri po tem famoznem svetu stopili pred kamere in na slikah oziroma na posnetkih se je jasno videla stiska sedanje predsednice Državnega zbora, ki je po mojem mnenju takrat bila postavljena pred določene odločitve. Vi ste takrat izključili kolegico Mojco Šetinc Pašek, vašo "frontliderko" do tistega trenutka, izključili ste gospoda Pavšiča, ki je očitno še danes zaposlen v kabinetu predsednice Državnega zbora, glede na to, da je njegov, da je napis še vedno na vratih, predsednica Državnega zbora pa je takrat rekla, da je odstopila iz osebnih razlogov kot podpredsednica Gibanja Svobode. Mene težko prepričate, da je, da je breme funkcije podpredsednika vaše stranke tako veliko, da ga ne moreš opravljati, lahko pa opravljaš funkcijo predsednice Državnega zbora. In poglejte, po tistem so se njena ravnanja spremenila v mnogo bolj ortodoksna in moje prepričanje je, nimam nobenih dokazov, nisem bil na tem svetu stranke, ampak moje prepričanje je, da je bila ona takrat postavljena pod resno odločitvijo. v javnosti so curljale informacije, da jo je Robert Golob postavil pred dejstvo oziroma da mora odstopiti kot predsednica, kot Takrat se je njeno ravnanje bistveno spremenilo, postala je mnogo bolj ortodoksna in začele so se stvari, ki smo jih danes naštevali cel dan, od ne sklicevanja sej, napadalnega jemanja besed poslancem, opominov, da ne govorim o preiskovalnih komisijah, ki je njeno neko osnovno, njena neka osnovna dolžnost, da to sprovede, da to funkcionira normalno naprej, ker ona je bila takrat postavljena pred dejstvo, ali boš delala tako, kot ti bomo rekli ali boš pa šla.

ker je ona jasno povedala, kakšen je namen komisije, in bi ta ista predsednica rekla, jaz pa v tem ne bom sodelovala, ampak ona pa zdaj sodeluje še mnogo bolj, kot je prej. In oprostite, mene ne boste prepričali, jaz verjamem, da je bila in je še vedno pod velikim pritiskom, pa jo s tem ne opravičujem, jo ne opravičujem, ampak pričakoval bi, da je njena drža resnično pokončna, da se postavi za vse poslance ne pa, da nas tukaj šola kot male šolarčke in dejansko ta parlament spreminja v cirkus. In poglejte očitke o napadih na ženske in tako naprej, glejte, kolegi, mislim, da je to skrajno neokusno. V končni fazi imamo mi žensko za vodjo poslanske skupine. Tako da, glejte, to je otročje. In jaz vsekakor, ker očitno predsednica ne bo, nima tako močne hrbtenice, da bi sama odstopila, bom vsekakor glasoval za njeno razrešitev. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Lena Grgurevič. Ja, hvala lepa. Sploh ne vem, kje naj začnem ob vseh teh blodnjah, da recimo, kjer ste končali. Zakaj ni, zakaj ni, vi ste zdaj z mojo Šetinc Pašek v zelo dobrih odnosih, vas videvamo večkrat po hodnikih, ko si šepetate vsi napeti, a ne. Zakaj recimo pa vi niste potem zapustili SDS, ko so vaši trije poslanci, ni dolgo nazaj odkar so pristopili. Potem bi tudi vi gospod Gladek morali sedaj zapustiti, tako kot, če menite, da bi morala Urška Klakočar Zupančič in vi vidite, poglejte gospoda Gladeka, kaj se vse v njem skriva. On iz pogledov razbira, v bistvu kaj se dogaja v Gibanju svoboda. O teh pogledih raznih, kaj jaz razbiram iz raznih odsotnih, zblojenih pogledov določenih poslancev, da bom se tukaj vzdržala. No v glavnem, gospod Gladek ima to sposobnost, pa bo kdaj mogoče obrazložil. Se pravi, bedarije tudi, niti ena, torej, čisto vse odločitve predsednice Državnega zbora do sedaj je Ustavno sodišče potrdilo, a ne. Tako da, tako da, nabijate bedarije, pač sam presoja tu, kaj ste že po stroki, ne vem, kolega Hoivik, ampak vi veste, da je Ustava kršena, sicer ne znate povedati kje, pač berete neke ustavne določbe, nimate pojma sploh za kaj gre. Potem tukaj, nizate laži, spet nižati laži, kako je rekel predsednik Vlade, KPK farsa, pa take bedarije, zavajate svoje, svoje In temu bi lahko rekli, ne budnica, ampak res ludnica, kaj vi delate. Potem lažete, da ne diskreditirate gospe predsednice, kot ženske. Seveda jo, ves čas, kako je oblečena, kakšen ima tatu, kakšne ima čevlje, kičasto se oblači, a ne, in podobno, tako da absolutno seveda se tudi do nje kot do ženske, kot žensko poskušate žaliti, ne samo v njej. Dalje spet, ker ponavljate, ne vem ali se mi da še sploh na to odgovarjati. Torej vedno znova in znova zakaj niste, kaj je bilo s preiskovalko Gen-I? To vemo, Zakonodajno-pravna služba vam je povedala, zapisala, stokrat vodi se že ena preiskovalka, sami ste jo zahtevali, vaš problem in pač ne morete še ene ustanoviti. Ker že ena teče v isti zadevi. Pika. To vam je Zakonodajno-pravna služba povedala. In da ne govorimo o drugih, da niste nedoločno postavili, vsak akt mora biti formalno in materialno popoln, če ni, ga je treba popraviti, če tega ne znate, je to vaš problem. Zakonodajno-pravna služba vam pa je to povedala. To, da predsednici Vlade očitate, da je na mojem, pod mojim vodenjem - ne dejte se, gospa Godec, umirite se malo - da je na mojem odboru, boste opozorili svojo vodjo poslanske skupine naj se malo umiri, ker izgleda nervozna. No, da na mojem odboru, kjer sem jaz vodila postopek in kjer so poslanci SDS zahtevali glasovanje, ker so torej ugovarjali zoper dva opomina in

Ali ste na glavo padli, kaj si vi dovolite? Ne spomnim pa se, da je vzela kdaj besedo pač pa je vaš kolega Tanko, malo pobrskajte, kolikokrat je, kar v eni minuti je odvzemal besede tukaj pa zganjal cirkus s kolegom Nemcem iz SD pa kolegici bivši Heferle poslanki. Pa vi odvzemate besedo in komu vi zdaj to očitate? Pa saj niste, morate imeti enake vatle za vse. Se pravi, če je vaš kolega Tanko to bilo dovoljeno, pač seveda meni ne morete tega očitati,

zdaj že res bom rekla, v živalskem vrtu in vi jim tudi to omogočate s svojim vodenjem. Tako da bi se morali malo zamisliti. Potem dalje da ne govorim, kaj ste očitali še vi kolegici, torej predsednici Državnega zbora, ki ima vrhunske, zahtevali so njene rezultate, ima vrhunske, so vam posredovali Sodni svet njene dosežke, njene ocene, Hvala. Čas je potekel. Škoda. Naslednja dobi besedo gospa Janja Sluga. Izvoli. hvala. Ne bom nadaljevala v tem duhu, je pa bilo zabavno poslušati. Bi si želela, da bi imela kolegica Lena malo več časa. Ampak ja, tisti primer kolega Tanka iz prejšnjega mandata je izjemno zanimiv, sem se zdaj spomnila, Zato ker je kolega Tanko vedno veljal za takega poznavalca Poslovnika Državnega zbora, potem se je pa v prejšnjem mandatu edinokrat zgodilo, odkar sem jaz v tej hiši, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da je želel, da se nekega poslanca odstrani s seje, pri čemer je sam kršil poslovnik in mu ni dal pravice, da se o odvzemu besede tudi poslanec izreče. Seveda se potem to ni zgodilo, ampak ja, to je nekako prikaz vašega delovanja. Odzvala sem se pa predvsem zaradi tega, ker je bilo tudi govora o MVK, seveda potem to terja neko reakcijo, ne. Danes se ves čas operira s to sodbo sodišča glede razrešitve enega člana SDH. meni se zdi prav, da je gospod pač tožil in je čisto korektno, da je tudi iz tožil, ampak ta sodba v ničemer, niti v eni pikici ne govori o tem, kako je potekal postopek v Državnem zboru, niti v eni vejici, pikici ali klicaju. Tista sodba je vsebinska, sodišče ni oporekalo postopka v Državnem zboru niti za sekundo. Postopek v Državnem zboru je bil izpeljan popolnoma pravilno, MVK je to izpeljala popolnoma pravilno in tudi predsednica Državnega zbora ni imela pri tem kaj sodelovati ali pa ne sodelovati. Tako da dajte si še enkrat prebrati in dajte korektno obrazložiti, če že ravno se spotikate ob te sodbe. Kar se pa tiče še ene zadeve, kjer je tudi MVK se o njej izrekla, to pa je zahteva tretjine članov preiskovalne komisije, da se, da se imenujejo poslanci za priče in da kolega Lah ne more več predsedovati tej komisiji, ker je bil predlagan za pričo. Jaz sem že v svoji razpravi rekla: nesposobnost se temu reče. Ker ste predlagali zadevo na podlagi napačnega člena Poslovnika in torej to ni bila zahteva tretjine poslancev, ampak je bilo nekaj drugega, pa ne bom zdaj rekla. Hvala. Kot zadnja dobi besedo še gospa Jelka Godec, izvoli. JELKA GODEC (PS SDS): Jaz bom rekla samo takole. Rado Gladek je povedal tisto, kar je bilo potrebno povedati za konec. Pokazal je, zakaj je predsednica Državnega zbora šibka, Lena Grgurevič pa je pokazala, da res smo v cirkusu. Hvala.

V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so: Franci Breznik Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, Aleksander Reberšek Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, Damijan Bezjak Zrim Poslanska skupina Socialnih demokratov in doktor Tatjana Greif Poslanska skupina Levice. Član te komisije sem tudi sam kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke, gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo temu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Ker nihče ne nasprotuje, prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo. Hvala. Ugotavljam, da ni dovolj poslancev navzočih, zato prehajamo ponovno na glasovanje. Drugič glasujemo.

Malo miru, prosim. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. V skladu s prvim in tretjim odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi s 84 členom Ustave Republike Slovenije bo predsednica razrešena, če bo za razrešitev glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjeno glasovnico oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju prosim, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo pričelo ob 16. uri ter bo trajalo do 16. 15. ure. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16.30. Hvala.